Откривам заседанието. (Звъни.) Има постъпили съобщения и преди да започнем с дневния ред, ще Ви ги прочета:

чл. 15 от Преходните и заключителни разпоредби Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. – На основание чл. 81 от Правилника оттегляме внесения от нас на 2 ноември 2022 г. Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 48-254-01-45. С писмо с вх. № 48-254-00-9 от 10 ноември 2022 г. народният представител Димитър Иванов Аврамов информира председателя на Народното събрание, че дава съгласие за продължаване на наказателното производство по постъпилото искане от Главния прокурор на Република България. С писмо председателят на Народното събрание е уведомил Главния прокурор на Република България за даденото от народния представител писмено съгласие, като е приложен заверен препис от писменото съгласие.“ Това са съобщенията, колеги.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На 16 септември 2022 г. в XXI век една млада жена само на 22 години умира в ареста от побой, нанесен от моралната полиция в Иран, защото хиджабът ѝ не е поставен според изискванията на иранския режим. За броени дни името Махса Амини се превръща в знаме на съпротивата на хиляди иранци срещу същия този режим. Иранските жени излизат смело срещу полицията, горейки своите хиджаби и скандирайки: „Смърт на тирана!“ От Коалиция „Демократична България“ искаме да изразим публично от най-високата трибуна в нашата демократична, свободна страна своята подкрепа за тези изключително смели жени и за мъжете, които са рамо до рамо с тях в битката за свобода на техните тела. Но битката за свобода не е нова за иранските жени, а още през 1906 г. те взимат дейно участие в конституционната революция на страната. Десетилетия наред Иран е светска държава, а жените са свободни и достойни граждани до идването на ислямския режим през 1979 г., когато стотици хиляди от тях излизат по улиците да защитят правото си да избират как да разполагат със собствените си ръце, тела и коси. Уви, тази съпротива забавя само с няколко години налагането на терора над личността на жената и до ден днешен в Иран жената е обект на тормоз, а жестоките ограничения, наложени от религиозните норми в страната, превръщат темата за женското тяло в централна за властта. През десетилетията жените са били бити, измъчвани, убивани, но тяхната съпротива не стихва, за да достигне своята кулминация след смъртта на Махса Амини. В последните седмици над 100 човека, някой от които са непълнолетни, изчезват или са убити по време на протестите, но протестите не спират. С годините думата феминизъм е белязана от хиляди грешни интерпретации, но ако трябва да ѝ дадем определение, нека да го направим днес в тази зала, а именно – простата човешка възможност на една жена да избира своята съдба, да се облича, както тя прецени, да обича свободно, да завърши висше образование, да работи, да бъде дори народен представител и да носи косата си публично – къса или дълга. В тези месеци на изпитание за целия цивилизован свят в Иран жените ни преподават урок по смелост. Някои от тях са още деца и са съвсем млади, но като ги погледнем, виждаме огромната сила, която дава стремлението към свободата, защото свободата е най-висшето благо и борбата за нея е всеки ден, дори тук в нашата свободна правова държава. Виждаме битката за правото на избор на човешкото същество в най-чистата ѝ форма. Ние от „Демократична България“ се присъединяваме към всички държави, организации и личности, които подкрепиха иранските жени. Позволете и на мен в лично качеството да изразя не само своята подкрепа, но и огромното си страхопочитание към смелостта им. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, има постъпило предложение парламентарният контрол да бъде удължен до 15,00 часа. Моля, гласувайте.

Преминаваме към точка първа от седмичната програма: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Преди да започнем с въпросите и питанията, ще Ви прочета получените писмени отговори на въпроси и питания за периода от 28 октомври 2022 г.

на седем въпроса от народния представител Васил Пандов; на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова; на четири въпроса от народния представител Ивайло Мирчев и на въпрос от народния представител Мартин Димитров; Димитров; – служебния заместник министър-председател Атанас Пеканов на въпрос от народния представител Александър Дунчев; Дунчев; – служебния министър Велислав Минеков на два въпроса от народния представител Велислава Любенова; на въпрос от народния представител Иван Христанов, Иван Манев;

на въпрос от народния представител Даниела Дашева; на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; на въпрос от народния представител Мартин Димитров и на въпрос от народния представител Константин Бачийски;

на въпрос от народния представител Васил Пандов; на въпрос от народния представител Десислава Трифонова; на пет въпроса от народния представител Ивайло Мирчев; на два въпроса от народния представител Корнелия Нинова; Корнелия Нинова; – служебния министър Димитър Стоянов на въпрос от народния представител Атанас Славов; на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; на въпрос от народния представител Мартин Димитров;

на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; на въпрос от народния представител Иво Русчев; на въпрос от народния представител Маноил Манев; на два въпроса от народния представител Мартин Димитров; на въпрос от народния представител Настимир Ананиев; на четири въпроса от народния представител Христо Терзийски; на въпрос от народния представител Христо Терзийски и Младен Маринов; на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев и на въпрос от народния представител Росица Кирова; – служебния министър Крум Зарков

на два въпроса от народния представител Георги Гьоков; на въпрос от народните представители Деница Сачева и Илиана Жекова; на въпрос от народния представител Деница Николова; на въпрос от народния представител Димитър Николов и на въпрос от народния представител Мартин Димитров; – служебния министър Никола Стоянов на въпрос от народния представител Александър Дунчев; на въпрос от народните представители Климент Шопов и Никола Димитров; на седем въпроса от народния представител Корнелия Нинова; Корнелия Нинова; на въпрос от народния представител Мартин Димитров; на въпрос от народния представител Христо Гаджев и на въпрос от народния представител Цончо Ганев;

Христо Гаджев; – служебния министър Росен Христов на въпрос от народния представител Георги Гьоков; на въпрос от народните представители Жечо Станков, Любен Дилов, Андрей Стоянов Рунчев и Галя Желязкова; два въпроса от народния представител Ивайло Мирчев; на четири въпроса от народния представител Мартин Димитров; Димитров; – служебния министър Росица Велкова-Желева на три въпроса от народния представител Ивайло Мирчев и на два въпроса от народния представител Цончо Ганев;

на въпрос от народните представители Александър Дунчев, Радослав Василев и Радослав Рибарски; на въпрос от народния представител Георги Гьоков; на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова; на въпрос от народните представители Иван Христов и Иван Манев; на въпрос от народния представител Мартин Димитров; на въпрос от народния представител Николай Табаков;

на въпрос от народния представител Веска Ненчева; на въпрос от народния представител Димитър Пашев; на въпрос от народните представители Жечо Станков, Галя Желязкова, Любен Дилов и Андрей Рунчев; два въпроса от народния представител. Ивайло Мирчев; на въпрос от народния представител Мартин Димитров; на въпрос от народния представител Иван Ганчев Ганчев Ненов; – служебния заместник министър-председател и министър Христо Алексиев на въпрос от народния представител Илина Мутафчиева; на въпрос от народния представител Мартин Димитров;

на два въпроса от народния представител Александър Дунчев, на въпрос от народните представители Александър Дунчев и Божидар Божанов; на въпрос от народните представители Александър Дунчев, Стоян Георгиев, Михал Михал Камбаров, Искрен Митев, Любослав Василев, Цветелина Симеонова-Заркин; на шест въпрос от народните представители Десислава Танева и Мария Белова; на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова; на три въпроса от народния представител Иван Иванов; на въпрос от народния представител Мартин Димитров; на въпрос от народния представител Стефан Шилев. Шилев. Уважаеми колеги, сега преминаваме към въпросите и отговорите. Първи в реда е служебният министър-председател на Република България Гълъб Донев, който ще отговори на два въпроса и на едно питане, както следва: първо в списъка е питането на народния представител Корнелия Нинова Нинова относно политиката по доходите, осъществявана от служебното правителство. Госпожо Нинова, заповядайте да развиете своето питане в рамките на три минути. Благодаря, Всички знаем, че един от най-важните въпроси за по-голяма част от българското обществото са цените, инфлацията и доходите. За нас като социална партия това е изключително важна тема и искам да припомня само, че благодарение на участието ни в предишното правителство се реализира много сериозна, системна и последователна политика за увеличаване на доходите. на доходите. Увеличихме минималната заплата от 650 на 710 лв., ваучерите за храна на работниците от 80 на 200-а, майчинството последва ръста на минималната заплата, увеличихме пенсиите и редица други социални плащания. Убедено смятаме, че с това помогнахме на милиони български граждани да минат по-лесно през тежките зимни месеци.

Дори и през септември служебният кабинет отчете, че все още има 1 милиард излишък. Сега сме изправени отново пред увеличаване на цените, на предложение от служебния кабинет за замразяване на доходите, предложение за замразяване на минималната заплата на 710 лв. Това са близо 500 хиляди души, половин милион българи, работници, работещи бедни, следователно с това няма да се повишат и майчинството и грижата за младите хора и децата. Моето питане към господин министър-председателя е какво предвижда служебният кабинет по този въпрос? Само искам да уточня няколко неща, важни за нас като партия, но важни и за българските граждани. Отдавна настояваме да приемем понятие „енергийна бедност“ и работихме в кабинета по този въпрос, но не стигна времето, тъй като правителството беше свалено. Вчера научаваме от служебния министър на труда и социалната политика в Комисията по труда, че те възнамеряват това понятие „енергийна бедност“ да влезе в сила от 1 януари 2024 г. цялата 2023 г. да нямаме понятие „енергийна бедност“, следователно да няма подкрепа към тези енергийно бедни семейства. Още по-изненадващо разбрахме от служебния министър на труда и социалната политика, че прагът на бедност, който се вдига на 504 лв., а от него зависят и редица други социални плащания, ще влезе в сила по предложение на служебния кабинет от 1 юли 2023 г., тоест отново през най-тежките зимни месеци няма да бъде повишен този праг на бедност, следователно няма да бъдат повишени и социалните плащания. Всичко това буди тревога у нас. И затова питаме служебния министър-председател: какви са намеренията и политиките, които правителството провежда по този въпрос? ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, госпожо Нинова. Господин Министър-председател, моля за отговор на питането

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, във връзка с Вашето питане и по-конкретно какво предлага служебният кабинет за увеличаване доходите в настоящия момент, искам да заявя следното. По принцип служебното правителство няма и не може да има собствена политика по доходите, включително и за тяхното увеличение, а е длъжно да следва заварената политика, респективно да се съобразява с утвърдения бюджет и действащото законодателство. Към момента, всички знаете, няма съставен редовен кабинет. Това, което служебният Министерски съвет предложи, е Законопроект, с който

бюджета на Националната осигурителна каса за 2022 г. до момента, в който бъде съставено редовно правителство и бъде приет закон за държавния бюджет на Правилно отбелязахте политиките, които са свързани с доходите: минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, това е 710 лв.; базата за определяне на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата в сектор „Сигурност и отбрана“ е 380 лв.; размерът на данъчните облекчения за деца по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, размерът на минималната работна заплата за 2022 г. е 710 лв. Чрез запазване на увеличения размер на облекченията се цели да се продължи възможността за увеличаване на реалния разполагаем доход, с който разполагат лицата, отглеждащи непълнолетни деца, както и тези, отглеждащи дете с увреждания. Запазва се и възможността за използване на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане. С тези ваучери може да се заплаща също така и ползваните за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода. Със същия законопроект, който е внесен в Народното събрание, са предложени и две мерки под формата на данъчни облекчения, които да продължат да се прилагат и през 2023 г., а а именно данъчно облекчение под формата на ваучери за храна, предоставени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, данъчни облекчения и за деца с увреждания. Това, което направи служебното правителство по отношение на доходите и да може да може да подпомогне българските граждани да посрещнат есенно-зимния сезон и да могат да си платят разходите за отопление на дома, е да отпусне допълнителни 20 млн. лв. към лица и семейства, семейства, извън обсега на лицата и семействата, които са подпомогнати, за отоплението през зимата. Допълнително са включени 40 хиляди лица и семейства за отопление през зимните месеци. Що се касае до политиката по доходите, ние сме на мнението, разбирането, а и такова е законодателството, че една дългосрочна политика, каквато трябва да бъде политиката по доходите, трябва да се разработва, да се формира и да се изпълнява от редовно правителство. Затова към настоящия момент служебното правителство не формира политика, няма право да формира политика по доходите, а изпълнява заложената политика по доходите такава, каквато е заварена

Господин Премиер, или си противоречите, или не си говорите в Министерския съвет, или не знаете какво правите. Цитат от 10 август на министъра на труда и социалната политика на служебния кабинет: „Служебният кабинет ще предложи на парламента и обсъжда със социалните си партньори минималната заплата от 1 януари да стане 770 лв.“, тоест по техни изчисления тогава 50% от средната заплата. Господин Премиер, с това Ви опровергавам тезата, че служебният кабинет не можел, нямал право и не предвиждал увеличение на заплатите. Вие ги предвиждахте през август. Сега сме 11 ноември, какво се е случило оттогава досега, че концептуално преосмислихте Конституцията и законите на страната, че служебният кабинет не може да вдига заплати? Първо това. Второ, твърдите, че служебният кабинет не може да прави дългосрочни политики и трябва да се съобразява със завареното положение и с бюджета, който е заварил. Второ противоречие. Или не знаете какво се случва при Вас, или умишлено го правите? Дългосрочна политика ли е да поръчате още осем нови F-16 за 2030 г.? Дългосрочна политика ли е без редовно правителство и работа ли е на служебния кабинет да искате оферти за още 10 „Грипен“-а? Знаете ли, че тази дългосрочна политика струва шест милиарда, а социалната програма, която предлагаме от БСП, струва два?! Уважаеми български граждани, според служебния кабинет не може да се прави дългосрочна политика за увеличаване на доходите през 2023-а, но може да се прави дългосрочна политика до 2030-а за закупуване на още осем самолета F-16 и 10 „Грипен“-а. С това спирам и задавам вече конкретните си въпроси. Господин Премиер, искам да Ви информирам за нещо, въпреки че разбрах, че вече го знаете от писмен отговор, който получих от Вас, за това какво се случва в министерства, агенции, второстепенни разпоредители с парите и с доходите на хората, но аз ще Ви запозная с някои конкретни казуси и ще Ви моля да се ангажирате с решение. Знаете ли, че в Министерството на икономиката и индустрията се увеличават бордовете на държавните предприятия, съветите на директорите Държавната консолидационна компания от четири на седем, в „Ел Би Булгарикум“ – от три на пет, „Монтажи“ – от три на пет, и да не продължавам нататък? От Вашия писмен отговор, с който исках информация какво се случва в министерствата, видях, че и на други места се случва увеличават се бордовете на държавните предприятия и второстепенните разпоредители – първи извод. Искам конкретно да поставя на вниманието на парламента, премиера и българския народ един казус.

В момента назначавате нови 16 в администрацията. Тридесет и пет администратори управляват 20 работници в производствената база. Увеличавате бордовете, увеличавате администрацията

В момента цялото дружество се преустройва, защото за новата администрация няма бюра. За 36 администратори на 20 работници ми казвате, че няма пари, че не може да се увеличават доходите, че служебният кабинет не може да прави политика по доходите…

Ви, господин Председател на Народното събрание. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин в Министерския съвет си говорим и има чуваемост. Много добре направихте уточнението, че още от август месец в Министерството на труда и социалната политика е започнала работата по разработване на различните варианти за размери на минимална работна заплата. Да, това е похвално, защото администрацията в Министерството на труда и социалната политика работи и подготвя варианти, които да предложи за решение на редовен кабинет, който да определи политиката по доходите на държавата в областта на минималната работна заплата. Знаете, че с минималната работна заплата са обвързани и я получават немалък брой български граждани. Това са българските граждани, които също така работят и в администрациите – както общински, областни и централни, така и редица нископлатени длъжности без квалификация и изискващо се образование в редица сектори на икономиката. Министерството на труда и социалната политика работи по това да бъдат разработени редица варианти, и то не само един, за това какъв размер на минимална работна заплата да бъде предложен, който да бъде приет от редовно правителство и предложен на Народното събрание за гласуване и включване в разчетите на Закона за държавния бюджет на Република България. Знаете, че с размера на минималната работна заплата са свързани и редица плащания по делегираните бюджети от страна на държавата към общините, към социалните услуги. С размера на минималната работна заплата са свързани и плащания за хората с увреждания, за родителите на деца с увреждания, така че много правилно Министерството на труда и социалната политика работи по това да предложи варианти за размер на минималната работна заплата. Тя, разбира се, е съобразена и с новата директива на Европейския съюз, която трябва да отчете директивата за адекватни минимални работни заплати, която трябва да отчете 50% от средната работна заплата за страната – изчислява се не само размерът на минимална работна заплата, а се изчислява и нетният разполагаем доход, с който ще разполагат българските работещи, които получават размера на минималната работна заплата. По отношение на бордовете в държавни предприятия. Аз бих препоръчал този въпрос да бъде зададен към ресорния министър, който подробно да Ви отговори за това какви са мотивите, каква е целесъобразността

броя на членовете на бордове министър председателят, който и да е той, не отговаря и не може да изпада в такива подробности предприятие по предприятие. (Реплики от какво, защо и какви са мотивите, но аз дълбоко се съмнявам в точността и верността на данните, които са изнесени, така че ще направя проверка и съответно ще бъдете уведомени. Благодаря. Благодаря, господин Премиер. Имате право, госпожо Нинова, на отношение по отговора на премиера. (БСП за България): Да. Не ми стигна времето преди малко, затова искам само да допълня, че оставихме Решение в Министерството на икономиката за „Ел Би Булгарикум“ да се увеличат заплатите на работниците Сега това решение е отменено и тези пари са пренасочени към Борда и към новата администрация, която се назначава. Господин Донев, казвате, че служебният кабинет разработвал различни варианти на минимална работна заплата, за да ги предложи на редовен такъв. Ако има редовен такъв, служебният кабинет вече няма никакво право да предлага каквото и да е на редовния, защото редовният ще вземе решение за заплатата. Първо е това. това. Просто да знаете какви са парламентарните процедури и устройството на държавата. Второ, да допуснем, уважаеми колеги и български граждани, че не съставим правителство. И какво? Заради това, че служебният кабинет не предлага увеличение на заплатите и на доходите, може до месец юни да оставим българския народ на студ и глад?! Предлагам: народните представители между първо и второ четене на Закона за удължаване на бюджета, внесен от служебния кабинет, да направим човешки, разумни, социални предложения и да намерим мнозинство, което да ги приеме. Ние настояваме за увеличаване на минималната заплата, за увеличаване на майчинството, за помощ на пенсионерите, на младите хора, като освободим младежите до 26 години от данък върху доходите на физическите лица, цял социален пакет. Уважаеми колеги, да не подминаваме безхаберието на служебния кабинет в този момент по отношение на българския народ и българската икономика – или се страхуват, или не искат, или не могат – тяхна си работа, но наша отговорност е да не оставяме държавата и народа си през зимата, през следващите месеци пред това изпитание. Призовавам Ви всички да участваме в тези разговори, които водим по бюджета между първо и второ четене, така както сме го направили миналия път. Никой да не обяснява, че не можело. Ето, били сме в тази ситуация и между първо и второ четене на бюджет, внесен от служебния кабинет, сме направили предложение и сме го подобрили... Последно. По отношение на министър-председателя. Господин Премиер, не се измъквайте, че не знаете какво става във Вашите министерства и че трябва да питаме отделните министри. Казвате, че отговаряте за общата политика? Обща политика на този кабинет са масовите уволнения, масовата разправа – във всички министерства имате такива,

Следва въпрос от народния представител Мартин Димитров относно готвената отмяна на забраната на износ на горива, произведени от руски петрол. Давам думата на народния представител да развие въпроса си. Заповядайте, господин Димитров. Цените на горивата са критичен въпрос за България. Освен че всеки потребител плаща за бензин или дизел, това влияе и на растежа на българската икономика. Господин Премиер, Вие започвате да изпадате в противоречие – по едни въпроси казвате: ние сме само служебно правителство, не ни питайте за тях, обаче по други въпроси без обществено обсъждане, без дебат в парламента, много бързо вземате решения. Тоест започва да прави натрапчиво впечатление, че Вие си избирате едни важни, други важни въпроси, но по едните вземате решения веднага, а по други казвате: ние сме само служебно правителство. Така например удължихте концесията на пристанище „Росенец“, която ще има значение за пазара на горива в следващите десетки години, без никакъв дебат, без да попитате парламента и да дойдете – вече имаше парламент, да попитате какво да се прави и каква е правилната политика? Забраната за износ на горива, които са от преработен руски петрол, е следващият такъв въпрос. Да, Вие сте стартирали обществено обсъждане, обаче дебат в този парламент не е имало. И се стигна дотам Европейската комисия да Ви каже, че подходът, който Вие сте възприели, не е правилен. Но най-важното е следното – аз не знам как си представяте, но питайте господин Пеканов до Вас, как ще разрешите в един момент износа на горива от руски петрол и това ще бъде благоприятно за цените? Как така цените ще паднат? Ще стане обратното. (Реплики.) Ще стане обратното. Има опасност цените да се повишат, защото, като виждате в момента какво става с цената на дизела – в Европа тя расте, като се разреши износът на горива от руски петрол износът на дизел просто веднага ще се увеличи и цената в България ще скочи. Това е икономическата логика. Аз не знам Вие как си представяте някакви други работи, но е хубаво да ни обясните. Тоест, важно е сега да разберем две две ключови неща. Първото е: ще поискате ли мнението на парламента по този въпрос, или смятате, че служебният кабинет ще си вземе някакво решение, каквото реши – независимо какво смята парламентът, независимо какво смята Европейската комисия?

Благодаря Ви, господин Председател на Народното събрание. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, идентичен въпрос ми беше зададен и от Вашия колега от парламентарната група на „Демократична България“ господин Ивайло Мирчев, отговорът до когото е изпратен още на 2 ноември. Ще използвам възможността от тази висока трибуна да направя някои важни уточнения. Решения за премахване на забраната за износ на горива, произведени от руски петрол, не е приемана от Министерския съвет. С Регламент 879 от 3 юни 2022 г. се въвеждат допълнителни мерки за санкциониране на Руската федерация предвид войната в Украйна. С разпоредбата на чл. 3м, параграфи 1 и 2, се налагат забрани за закупуване, внос или трансфер в държавите членки пряко или непряко на суров нефт и на някои нефтопродукти с произход Русия, или изнасяни от Русия, както и за застраховане и презастраховане на морския транспорт на такива стоки до трети държави, включително се въвежда забрана за пряко или непряко предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране и финансова помощ или всякакви други услуги. По силата на чл. 3м, § 5 от същия регламент е предвидена възможност, считано от 5 декември 2022 г. и чрез дерогация от параграфи 1 и 2, компетентните органи на България да разрешават изпълнението до 31 декември 2024 г. на договори, сключени преди 4 юни 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, или на нефтопродукти, изброени в Приложение № 25, с произход от Русия или изнасяни от Русия. Ограничението за износ касае само и единствено суровия нефт и нефтопродуктите с произход от Русия или изнасяни от Русия, а не нефтопродукти, които са произведени от тях, каквато всъщност е забраната, въведена с Решение № 569 на Министерския съвет от 29 юли 2022 г. В тази връзка Министерството на енергетиката, Министерството на финансите и Министерството на икономиката и индустрията публикуваха за обществено обсъждане Проект на решение на Министерския съвет за предоставяне дерогация по чл. 3м, параграфи 1 и 2 от Регламента относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и за отмяна на Решене № 569 на Министерския съвет от 2022 г. Това е към момента реалната ситуация. За момента Министерският съвет не е приемал решения за премахване забраната за износ на горива, произведени от руски петрол. Също така, от това, което ще произтече след обществените консултации, защото това е публикувано публично на съответните сайтове за обществени консултации, ще направим преценка дали тази забрана ще доведе до намаление цените на горивата или точно обратното. От преработката на суров петрол не се произвеждат само бензин и дизел, а се произвеждат и много други субстанции по технологичния процес, за които трябва да има място и обеми – резервоари, където да бъдат складирани. Отговорете си тогава на въпроса дали, когато рафинерията се задръсти от суровини, които няма възможност къде да пласира, по какъв начин цената на горивата ще се отрази на вътрешния пазар?! Има и допълнителни въпроси, които са свързани с технологията на преработка на суровия петрол и продуктите, които се получават от тази преработка, но това са допълнителни технически подробности.

Разбрахте какво ни каза току-що служебният премиер: няма да питам парламента, каза той, по тази тема съм си избрал и няма да се консултирам с Народното събрание, ние си правим наше обществено обсъждане и в крайна сметка ще си вземем решение на ниво правителство. Това каза господин Донев. Друг е въпросът, господин Донев, защо нямате анализ как евентуалната отмяна на забраната за износ на горива ще се отрази на цените. Защо няма такъв анализ? Значи, ако някой тръгне да отменя една забрана и твърди, че това е добро за цените, ще напише един такъв сериозен анализ, ще го разпространи до всички и него ще подложи на публично обсъждане, но такова нещо няма. Така че вижте сега какво се получава. Обръщам Ви внимание какво става с цените на тока. Когато цените на българския ток са обект на отворен пазар, те се изравняват в Европа. Като премахнете забраната „износ на горива“, това ще означава потенциал за растеж на цените и тяхното изравняване. Това е пазарна икономика. Как си представяте Вие нещо друго, не мога да Ви кажа. Защо нямате анализ, също не мога да Ви кажа. Как без анализ смятате, че ако отмените тази забрана, това ще бъде добро за цените на горивата в България, е изумително вече наистина. Но, пак Ви казвам, това е изключително отговорно решение и се надявам най-малкото, което трябва да направите оттук нататък, минималното е поне да изготвите такъв анализ в рамките на общественото обсъждане, за да можем после да проверим дали това, което твърдите, защото този анализ трябва да има конкретни цени, да можем после да проверим дали е вярно. Защото, ако ние сме прави и отмяната на тази забрана повиши цените на горивата в България, това ще се отрази веднага на инфлацията, на кандидатстването в еврозоната, на икономическия растеж. Има пряка връзка между растежа на икономиката и цените на петрола и на горивата. Ще се отрази и на доходите, уважаеми господин Премиер. И ние от „Демократична България“ се изумяваме как такива критични ключови решения служебният кабинет без всякакво безпокойство ги взима, без всякакви консултации в парламента, а по много други теми казва:

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател на Народното събрание. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Това, което казвате, не знам откъде имате тази информация, че не се прави анализ. Точно обратното, всяко едно решение, което взима служебното правителство, е подложено и предварително е изготвен Аз Ви казвам, че такова решение все още няма взето от служебното правителство. Говорим за нещо в бъдеще, нещо, което не е ясно ще се случи ли, или няма да се случи. И нещо друго. В Конституцията на Република България много ясно е разписано, че имаме разделение на властите. Има законодателна власт, има изпълнителна власт, има съдебна власт. Това разпределение на властите много ясно и точно Конституцията повелява и казва какви правомощия има Министерският съвет, какви правомощия има Народното събрание, съответно другите власти в Действително, че важните решения, които се взимат от служебното правителство, когато има необходимост от такава консултация, тя ще бъде извършена. Така че решение в тази посока няма.

относно прилагането на Регламент на Европейския съюз от 2022 г., 1854, на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно

Моят въпрос, както господин председателят анонсира, е свързан с Регламент 1854, защото в момента слушаме колегите и отляво, и отдясно, едните говорят за повече финанси и увеличаване на минималната заплата, другите говорят за анализи и изчисления. Моят въпрос, свързан с това, и се радвам, че господин Донев е тук, защото той има афинитет към социалната сфера, тъй като в момента ние имаме прекрасния инструмент, както това, колегите отдясно което казват, свързано с анализите, и това, колегите отляво, което казват, социалната сфера, да го изпълним. Така че моите въпроси са формулирани в два вида и в две подточки. Как правителството, представлявано от Вас, господин Премиер, ще приложи Регламента в цялост, който е с пряко приложение за всички страни – членки на Европейския съюз, и изготвени ли са методиките за целево преразпределяне на финансовите средства, прилагането на тавана на свръхприходите на производителите на електрическа енергия в изпълнение на въведеното с Регламента единно задължение за прехвърляне на свръхприходите пряко към домакинствата и малките и средните предприятия? И ако И ако правителството се подготвя по първия въпрос, искам да попитам дали имате функционална готовност да разпоредите на държавните институции да започнат изпълнение на дейностите по прехвърляне на акумулираните средства от свръхприходите на електропроизводителите пряко към домакинствата и малките и средните предприятия, които са предвидени в Регламента? Искам да напомня, че Регламентът стартира от 1 декември и на всеки три месеца ще има мониторинг и отчет на постигнатите резултати

уважаеми господин Председател на Народното събрание. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Самандов, по отношение на прилагане на въведения с Регламент таван на свръхприходите, генерирани от производители на електрическа енергия под пределни разходи, в момента се работи по проект на нормативен акт за прилагане на Регламент 2022/1854. Таванът на приходите ще се прилага по отношение на всички пазарни приходи на производители, получени от производство на електроенергия с по-ниски пределни разходи от определения таван за пазарните приходи. Като такива производители Регламентът изрично посочва технологии за вятърна, слънчева и ядрена енергия или енергия от лигнитни въглища. По целесъобразност ще са включени и други пазарни участници в съответствие с разпоредбите на Регламента. В изпълнение на разпоредбите на чл. 10, ал. 1 от Регламента събраните в резултат от прилагането на тавана на пазарните приходи свръхприходи, ще се използват за продължаване на програмите за финансиране на мерки в подкрепа на крайните клиенти на електроенергия с цел смегчаване на въздействието на високите цени на електроенергията върху тях. В тази връзка, производителите под пределни разходи ще правят вноски към фонд „Сигурност“ на електроенергийната система и съществуващи програми за подкрепа на крайни клиенти на електрическа енергия ще бъдат продължени в унисон и с прието решение на Четиридесет и осмото народно събрание. По отношение на битовите крайни клиенти бих искал да отбележа, че същите са защитени от високите цени чрез регулирани цени на електроенергия, които са чувствително по-ниски от борсовите, и са на нива, много по-близки до определените в предходния регулаторен период преди драстичния скок на борсовите цени. Относно намаляването Моля, колегите от ГЕРБ, по-тихичко, да няма наказания. Благодаря Ви, господин Премиер. Заповядайте, колега, на два въпроса от две минути. Реплики

в Регламента в чл. 1 ясно се описва кой е обхватът, а обхватът е именно намаляване на енергийната консумация, събиране на свръхприходите и целево преразпределяне към домакинства и малък и среден бизнес. Също така в Регламента се казва, че настоящите мерки не са в противовес на бъдещи такива. Така че това, че в момента свалихме цената и дадохме едни 200 лв. към бизнеса, не решава проблема на бита и малкия и среден бизнес. Тук говорим за инфлация – инфлация, която… отчетената е 20, реалната е над 40. Говорим за разработване на механизми, също в Регламента е посочено, за компенсиране на тази инфлация. Защото това, което изтъквате като доводи, да, българският гражданин е защитен от регулирания пазар, на който АЕЦ „Козлодуй“ – дойната крава на българската енергетика, му гарантира евтин ток, но неговият проблем не е евтиният ток. Проблемът е това, че потребителската кошница му се е покачила и цената на живота се е покачила с десетки проценти. Ние трябва да разработим допълнителни механизми, както казва Регламентът, за да смекчим тази ценова кошница. И другото, което искам да отбележа, е, че свръхприходите, генерирани от производителите, трябва да бъдат на равна цена. Там е написано – 180 евро. Защото подозирам, че в момента ще се разработи механизъм, който пак да точи перлата в българската енергетика – АЕЦ отделни привилегировани производители няма да усетят така, както ще усети ядрената централа. Така че, моля Ви, недейте да се криете зад регулирания пазар, а направете такъв механизъм, в който едни милиарди, които се очаква – около 14 или 15 милиарда, да, те ще отидат за бизнеса, на бизнеса трябва да му се помогне, но какъв е резултатът от тази помощ до момента, господин Премиер? Галопираща инфлация и спираловидно повдигане на цените. Моля Ви, разработете механизми, защото имате перфектния Регламент да прекарате българските граждани през

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател на Народното събрание. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! правилно подчертавате, че с Регламента се цели облекчаване на положението от високите цени на електроенергията на битовите битовите потребители и на малките и средните предприятия. Основно помощта, която трябва да бъде акумулирана чрез изземване на свръхпечалбите от електроенергийните дружества и да бъде целенасочена към тази група от населението и от малките и средните предприятия. Това, което служебното правителство прави за прилагането на Регламент 2022/1854, е да предложи на Народното събрание законопроект, с който да се въведе в действие Регламентът в Република България. В този законопроект ще бъде разписан и механизмът, по който всяко едно в зависимост от вида на електроенергийното предприятие – дали е производител, използвайки ядрена енергия, дали е производител, който използва лигнитни въглища, дали е производител, който използва вятърна, слънчева и така нататък друг вид възобновяема енергия, ще има определени тавани на цените, до които могат да осигурят тези производители, че те ще имат ресурс както за заплати, така за ново оборудване, така за поддръжка на системите и инсталациите, които генерират електроенергия. Но всичко онова, което е над свръхпечалбата и нормалната пазарна печалба, ще бъде изземвано чрез механизмите на този законопроект, който се надявам Народното събрание да приеме. Така че излишъкът, средствата, които ще бъдат събрани във Фонда за електроенергийна сигурност на системата, да бъдат насочени именно към потребителите, които са най-уязвими от високите цени на електроенергията. битовите потребители към момента са защитени от регулирания пазар и този регулиран пазар все още няма да бъде премахван. Всички останали небитови потребители ще се ползват от механизмите, които

Колеги, поради изчерпване на въпросите и питането към служебния министър-председател приключи неговото участие в парламентарния контрол, за което му благодарим. Уважаеми колеги, продължаваме с въпроси към заместник министър-председателя по управление на европейските средства. Първи въпрос задава народният представител Джевдет Ибрям Чакъров относно оперативните програми за периода 2014 – 2020 г. Заповядайте, господин Чакъров.

период 2014 – 2020 г. приключи преди почти две години. Съгласно европейските регламенти разходите по всички програми са допустими за финансиране, ако те са направени от бенефициентите и платени до 31 декември 2023 г. На практика остава само една година до крайната дата на допустимост на разходите за посочения програмен период. За съжаление обаче, реално изплатените суми по оперативните програми, финансирани от структурните и Кохезионния съюз, са далеч от 100%. Към днешна дата, по данни на ИСУН, по трите най-големи програми ситуацията е следната: по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ са изплатени 64%, по Оперативна програма „Околна среда“ – 58%, а по Оперативна програма „Региони в растеж“ – 72%. Или средно за оперативните програми са изплатени малко над 61%, а вече хоризонта го посочихме – докога може да бъдат извършвани плащания. Междувременно две години след началото на новия програмен период 2021 – 2027 г., в сегашния програмен период, следва да действат 10 програми. Към датата на внасяне на моя въпрос беше публично известно, че Европейската комисия е одобрила само три програми: „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Образование“ и Програма за храни и основно материално подпомагане. След това Вие съобщихте, че са одобрени още четири програми: „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Транспортна свързаност“, „Околна среда“ и „Техническа помощ“. Едва в началото на този месец бяха изпратени за одобрение в Европейската комисия още две програми: „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ и Програмата за морски дела, рибарство и аквакултури. Във връзка с това моят въпрос към Вас е: очаквате ли България да загуби средства по програмите за периода 2014 – 2020 г. – да се надяваме, че няма да е така? Какви мерки се предприемат, за да не се случи това? Кога очаквате да бъдат одобрени и да започнат да се реализират програмите за новия програмен период 2021 – 2027? И какви действия предприемате това да стане в ускорени срокове, при положение че вече две години след началото на периода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

Позволете ми в началото да уточня, че в изложението към Вашите писмени въпроси е посочено, че до крайната дата за допустимост на разходите по оперативните програми 2014 – 2020 остават два месеца, докато този период всъщност изтича в края на 2023 г. Както правилно посочихте, имаме година и два месеца за изпълнение на програмите, които очаквам да бъдат достатъчни за приключване на проектите в изпълнение и за пълното усвояване на средствата за България за този програмен период. Намираме се на ключов етап от изпълнението на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. От една страна, се работи интензивно за успешното реализиране на инвестициите и приключване на програмите за миналия програмен период, както и стартира изпълнението на програмите за новия програмен период.

по почти всички програми вече е напълно договорен. Реално извършените плащания към бенефициентите са в размер на 13,2 млрд. лв., или 74% от бюджета на програмите. Усилията в настоящия Усилията в настоящия момент са насочени към ускоряване изпълнението на проектите и успешното приключване на програмите в края на следващата година. Със завишени темпове се работи по двете програми, по които в момента идентифицираме риск от загуба на средства, а именно Оперативна По Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 се идентифицира риск от загуба в размер на 117 млн. евро за 2022 г., като предприетите необходими мерки за минимизиране на този риск са: индексация на инфраструктурни проекти – 69 млн. евро, поради повишената инфлация и високите цени на материалите, както и насочване на средства – 15,6 млн. евро, към краткосрочни мерки за подкрепа на бежанците от Украйна в България. Управляващият орган планира искане за изключение от правилото N+3 поради наличието на обжалване на процедури, което съществено забавя изпълнението на част от проектите. Считам, че с предприетите мерки няма да се стигне до загуба на средства по тази програма. По Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ към момента се идентифицира риск от загуба на средства в размер на около 70 млн. евро. За да се избегне загубата на тези средства, ще бъде представена апликационна форма по Проекта за изграждане на автомагистрала „Европа“, като по този начин до края на годината могат да бъдат верифицирани и сертифицирани разходи в размер на приблизително 73 млн. евро, с което загубата на тези средства ще бъде избегната. По отношение на новия програмен период – преговорите са в заключителната си фаза. Както и Вие казахте правилно, в периода от август до октомври месец – до края на октомври месец, Европейската комисия одобри седем от общо девет програми за програмния период 2021 – 2027 г., като общият размер на европейското финансиране, което е одобрено по тези програми, е близо 14 14 млрд. лв. Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация също беше официално изпратена за одобрение на Европейската комисия на 26 октомври, като имаме уверение на колегите, че тя в много скорошен период ще бъде одобрена. Програма „Развитие на регионите“ понастоящем е в процедура на одобрение на национално ниво, тоест от Съвета за координация по управление на средствата от Европейския съюз, и ще бъде официално изпратена на Европейската комисия най-късно до 15 ноември, като очаквам и тя да бъде одобрена в рамките на тази година. По част от одобрените програми вече стартираха и първите процедури, както коментирахме и през миналата седмица. Например по Програма „Развитие на човешките ресурси“ са в ход четири такива процедури с общ бюджет 525 млн. лв., а до средата на месец ноември ще стартира и нова процедура за над 80 млн. лв. По Програмата за храни и основно материално подпомагане са стартирали процедури за над 230 млн. лв., или 60% от бюджета на Програмата. По Програма „Образование“ също вече стартира една процедура за над 150 млн. лв. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ е предвидено да стартира с три процедури за безвъзмездни средства в размер на 538 млн. лв., като първата процедура ще бъде обявена до края на тази година, а другите две – за семейни предприятия, предприятия от творческата индустрия и занаятите и за внедряване на иновации през първото и второто тримесечие на следващата година. В този смисъл в заключителен етап са всички тези действия. Бих добавил, че благодаря на Министерството на земеделието, което също така подаде през тази седмица Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Той беше официално изпратен на Европейската комисия на 9 ноември. Благодаря много за работата на Министерството и на колегите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря. Реплика? Колеги, моля за по-синтезирани въпроси и отговори, за да стигне времето за повече такива. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Аз Ви благодаря за екзактните отговори, господин Пеканов, но същевременно не бих могъл да бъда изключителен оптимист в създалата се ситуация с оглед на закъснението на реализацията на програмния период по оперативните програми. Както посочихте, в две от тях има доста сериозно закъснение ние знаем причините, но трябва да се полагат усилия и по Оперативна програма „Околна среда“, и по Оперативна програма „Транспорт“. Това са необходими средства за инфраструктурата в страната ни. Не искам да навлизам в подробности колко средства са необходими за ВиК инфраструктура, а същевременно ние не можем да реализираме тези средства в инфраструктура в България. Това е много сериозна тема. Така че всички сме длъжни, най-вече от изпълнителната власт трябва да направят необходимото да има съответния напредък. Що се отнася до новия програмен период – това е вече трети програмен период за нас. Отдавна според мен трябваше да бъдат и представени, и одобрени оперативните програми. Наскоро дадох пример за 2007 г., когато ние бяхме за първи път с нови оперативни програми – ще посоча факта, че министър Петър Мутафчиев и аз,

не за да се изтъквам – напротив, за да ускорим работата. За да започне работа, трябва да сме си научили урока. Така че тези средства са необходими за страната ни. Виждаме на фона на на цялостната геостратегическа и геополитическа ситуация и потребностите, които има, за да може инфраструктурните проекти да се реализират по този начин, да има възможност и за други антикризисни мерки за хората, които се нуждаят – социално уязвимите групи в нашата страна. Действително Вие полагате усилия, но трябва да бъдат много по-ефективни в това отношение. Убеден съм, че всички народни представители тук сме готови да направим всичко необходимо, да подкрепим ускоряването на реализацията на проектите, които остава да бъдат изпълнени до края на следващата година и да бъдат разплатени, както и подготовката на новия програмен период – всичко, което е необходимо като законодателни инициативи,

Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Красимир Вълчев, относно промяна на Плана за възстановяване и устойчивост. Заповядайте, господин Вълчев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Пеканов, в Плана за възстановяване и устойчивост, утвърден от Европейската комисия, има един проект един ангажимент, които по наше мнение задължително следва да бъдат предоговорени. Поетият ангажимент е за намаляване на емисиите на въглероден двуокис от въглищните централи с 40 на сто до 2026 г., но годината, в която това ще се измери, е 2025-а. Тоест до три години ние трябва да намалим емисиите с 40%, но всъщност това намаление не е с 40%, предвид базовата година, която е избрана – 2019-а. Реалното намаление трябва да бъде над 50%. Това може да се постигне по три начина – или чрез инвестиции в преходни технологии, които да намалят емисиите, или чрез сезонна работа на въглищните централи, или чрез затваряне на част от мощностите. Тъй като не ми е известно някой до този момент да е предприел действия за за инвестиции в междинни технологии, това означава, че се разчита на варианта затваряне на мощности – постоянно или сезонно. Не само моите опасения, но и на редица специалисти са, че в така предвидения срок не би могло да се изградят други заместващи, още повече балансиращи мощности. Това означава риск от недостиг на електрическа енергия и гарантира превръщането на България от нетен износител в нетен вносител на електрическа енергия. Означава и риск от социално-икономически катаклизъм на Старозагорския регион. Впрочем в „Марица изток“ работят хора от четири области над 11 хиляди. Косвено свързаните работни места са над 100 хиляди. Надявам се, че осъзнавате, че ангажиментът е неизпълним и това ще доведе до енергийна и социална икономическа криза. Проектът, за който споменах в самото начало и също следва да бъде предоговорен, е Проектът RESTORE Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Нашето мнение – единствената причина този проект да бъде оставен в Плана за възстановяване и устойчивост, е, че той е спазарен срещу ангажимента за

Средствата, предвидени по Проекта, могат да се използват за далеч по-смислени и ефективни алтернативи. Конкретният ми въпрос е: ще предприемете ли действия за предоговаряне на ангажимента за намаляване на емисиите от въглищни централи в срок до 2026 г. и за премахване от Плана на Проекта RESTORE? Благодаря. Господин Вицепремиер, заповядайте за отговор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 Предвид забавянето на одобрението на Плана и сравнително кратките срокове за изпълнението му, а именно до края на 2026 г., основен приоритет на служебното правителство беше максимално да бъде ускорено изпълнението на вече договорените мерки по първото и второто искане за плащане, които са с общ размер 4,1 млрд. лв. На 31 август беше изпратено първото искане за плащане, което получи положителна предварителна оценка от службите на Комисията тази седмица, на 7 ноември. Това ще позволи страната ни да получи почти 2,7 млрд. лв. до края на годината. Ние работим по подготовката на реформите и инвестиции, включени във второто плащане, чийто срок за изпълнение е до края на тази година, като успешното им изпълнение би позволило получаването и на второто плащане в размер на повече от 1,4 млрд. лв. през първата половина на следващата година. парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизма за възстановяване и устойчивост допуска възможността държавите членки да отправят обосновани искания за изменения на плановете, когато обективни обстоятелства обосновават обосновават това. Съществува и правна възможност Европейската комисия да отхвърли това искане, ако счете, че то не е обосновано. При всички случаи следва да се има предвид, че искане за изменение на Плана може да доведе, и ще доведе, до значително забавяне и спиране на вече договорени с Европейската комисия инвестиции и реформи, като това ще лиши страната ни от сериозна част от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, които се предоставят по вече предварително договорен график, който е договорен именно с подписването на Плана от редовния кабинет през май тази година. Работата по българския план до неговото финално приемане от редовния кабинет на премиера Петков отне 22 месеца – от юли 2020 г. до май 2022 г., като Планът беше одобрен след повече от осем месеца преговори след първоначалното му изпращане през октомври 2021 г., спомняте си. Евентуално изменение на Плана изисква спиране на текущата работа по него, изготвянето и представянето от българска страна на нов план, който включва значителна по обем информация във връзка с всички изисквания на Регламент 2021/241, одобряване на нови проекти и допълнителни реформи, като от своя страна след това представяне службите на Европейката комисия започват да анализират тази информация с оглед на оценката ѝ по отношение на целесъобразността, ефективността, ефикасността и съгласуваността по Плана, както и по отношение на различни регламенти и хоризонтални принципи – например за ненанасяне на значителни вреди върху околната среда. След това той бива оценен с общия принос на нови мерки към целите за зеления дигиталния преход. След тези процедури и одобрението от страна на службите на Комисията такъв нов план трябва да бъде одобрен и от всички страни – членки на Европейския съюз, като целият процес по одобрението би отнел месеци, и то при условие, че Европейската комисия счете искането за изменение въобще за правно обосновано. В същото време обаче искам да подчертая, че в Европейския съюз в момента вървят сериозни дискусии по отношение на енергийните проблеми и сериозно променената енергийна и геополитическа ситуация спрямо миналата година. В този смисъл в етап на финализиране е новият инструмент REPowerEU, който ще предостави на страните членки допълнителен ресурс за адресиране на проблемите, свързани със сектора на енергетиката. Както коментирах и през миналата седмица, доста активни действия в момента се движат в европейските институции. Затова всъщност този механизъм вчера беше гласуван в Европейския парламент. Очаква се именно в следващите седмици този инструмент да бъде финализиран, след което по него да може да се кандидатства чрез допълването му към текущите планове за възстановяване и устойчивост, което може да доведе до дискусии по отношение на това как те могат да адресират текущата ситуация

от това една втора от въглищните мощности да бъдат спрени през 2025 г.? Какъв ще бъде ефектът върху енергийната система? В момента Марица изток предоставя между 45 и 50% от електроенергията. Това означава 25% спад условно. Това означава превръщането ни от нетен износител в нетен вносител. Благодарение на Марица изток и на АЕЦ „Козлодуй“ ние плащахме компенсации за бизнеса. Ако не бяха тези компенсации, в момента стотици предприятия, в това число структуроопределящи, хиляди работни места щяха да са затворили. Ние си позволяваме да плащаме компенсации, защото сме нетен износител. Не можем до 2025 г. нито да надградим мрежата, нито да изградим балансиращи мощности. Не е важен въпросът само за региона и за работещите в него. Важен е за цялата икономика и за цялата енергийна система. Добре е Вие, като вицепремиер, да осъзнавате това и да го претеглите с риска от предоговаряне на тези ангажименти. Разбирам, че сте заложник на поразиите и на търгуването с Марица изток на предишното правителство, на предишния вицепремиер Асен Василев, но ставате съучастник в създаването, предизвикването на бъдеща енергийна криза, ако Вие не се ангажирате с предоговаряне на този ангажимент. Трябва да се ангажирате и с предоговаряне на Проекта RESTORE, защото това е най-нелогичният, ужасяващо нерентабилен проект на фона на алтернативите, които имаме за съхранение на енергия. Трябва ни време да спечелим. Реалистично е да намалим емисиите на 50%, но не за три години. Реалистично е за 10 – 12 години с инвестиции в междинни технологии. Заслужава си да направим инвестиции в междинни технологии. Има разработени няколко проекта за енергиен преход. Проектът за батерии не е стъпил на нито един от тях. Извикайте разработилите тези проекти, извикайте екипа от учени от Техническия университет. Това може да не са най-добрите решения, но стъпете на тях. Проектът за съхранение на енергия от батерии, за системно съхранение на енергия от батерии е на една частна фирма. нито един от разработените модели за енергиен преход не е стъпвал. Още веднъж Ви обръщам внимание, претеглете рисковете, иначе ставате съучастник с предишното правителство във вкарването ни в енергийна криза от 2025 г. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Искате ли дуплика? Заповядайте.

Само кратък отговор, благодаря Ви. Господин Вълчев, мога да Ви уверя, че напълно осъзнавам и признавам сериозността на ситуацията. Тя действително ни поставя пред много тежки ангажименти, които не е ясно как могат да бъдат изпълнени от гледна точка на това, че действително не е заложен ясен механизъм как това да се изпълни, както и Вие казахте, има различни подходи. Ако те са неизпълними, аз разбирам напълно това, което казвате. От друга страна, казвам и какви са времевите хоризонти, правомощия и действия, които един служебен кабинет може да предприеме с оглед на тези хоризонти и правомощия. И тези факти, които излагам, са, че тази дискусия в момента се води и на европейско ниво, и след финализиране на инструмента REPowerEU. След предоставяне на такива възможности страната ни вече ще може да предприема каквито действия реши с оглед на всички тези трудности, времеви, при евентуални предоговаряния или решения, които ще се вземат в бъдеще. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Вицепремиер. Въпрос от народния представител Гален Монев относно напредък по отношение на европейските програми за периода 2022 – 2027 г. Заповядайте да развиете въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Заместник министър-председател! Служебното правителство встъпи в длъжност в сложен период за страната, Европа и света – растяща инфлация, обща икономическа несигурност, криза с цената на живота, военни действия на територията на Европа. Настоящите шокове обаче и безспорна необходимост от тяхното спешно преодоляване не бива да отместват напълно фокуса от дългосрочните политики и решения, които ще определят хода на развитие на страната в следващите години. Във Вашия ресор попада една от тези ключови задачи – програмирането, договарянето, одобрението и изпълнението на европейските програми, които са насочени към догонващото развитие и икономическото сближаване на България към центъра на Европейския съюз, което в очите на много български граждани все още не се случва с необходимите темпове и интензитет. Сложната политическа ситуация в страната допълнително забави процесите и постави под риск одобрението и стартирането на европейски програми за следващия програмен период. Моите въпроси са сходни с тези, които господин Чакъров зададе малко по-рано. Колко европейски програми са одобрени официално към 31 октомври 2022 г. и в какъв размер е защитеното от България финансиране по тях? По колко програми процесът все още не е завършил? Какви са евентуалните пречки и кога се очаква да получим одобрение? В какви основни сфери ще бъде насочен този значим ресурс, така че действието да подобри благосъстоянието на българското общество и да спомогне за повишаването на доверието в общия ни европейски път. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря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

Напълно съм съгласен, че се намираме в много тежка ситуация. Последните две години бяха обусловени от една постоянно променяща се ситуация, първо, от пандемията, след което от текущата геополитическа и енергийна криза. е важно да пристъпим към своевременното изпълнение на новите оперативни програми. Аз не бих се съгласил, че има голямо закъснение от гледна точка на това, че всички страни – членки на Европейския взели повече време в този нов програмен период да рамкират и програмират програмите, така че те да се случват по най-добрия възможен начин, с оглед на постоянно променящите се обстоятелства. Както казах, много от инструментите на Европейския съюз се промениха в последните месеци или дори две години. В рамките на служебното правителство, както казах и по-рано, бяха одобрени седем от девет програми в размер около 14 млрд. лв. В следващите години те ще се влеят в българската икономика, като плюс към тях ще дойде около 2,5 млрд. лв. национално съфинансиране за изпълнението им. По отношение на тези, които все още не са одобрени – както казах Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ беше официално изпратена за одобрение на Европейската комисия на 26 октомври. последната ѝ версия вече изчиствахме, отделни изречения, тоест всичко е финализирано и очакваме много бързо одобрение от страна на Европейската комисия в идните седмици. Програмата „Развитие на регионите“ също е финализирана от гледна точка на текстовете и в момента буквално днес днес или в началото на следващата седмица ще бъде подадена към Европейската комисия, като очакваме до края на настоящата година тя да бъде одобрена, с което да бъде осигурен достъпът до финансиране по всички програми в рамките на Кохезионната политика за новия програмен период. Те са изключително важни, има голям интерес към тях и от страна на общините също така и ние действително държим те да започнат да се използват възможно най-бързо. С одобрението на въпросните две програми страната ни ще получи допълнително европейско финансиране в размер на 4,7 млрд. лв. в допълнение на вече споменатите 14 млрд. лв., които вече са одобрени. По част от програмите вече стартираха процедурите, както изброих по-рано. Други ще стартират в първото тримесечие на следващата година, като по останалите одобрени програми, които още на са стартирали процедурите, се съгласуват индикативните им годишни работни програми, като съответните процедури ще стартират в самото начало на следващата година. Например по „Околна среда“ вече е минало публично обсъждане, като планираните за обявяване през следващата година са на обща стойност от над 2,5 млрд. лв., като за първото тримесечие на следващата година ще бъдат обявени процедури на стойност 1,3 млрд. лв. И тук пак ще подчертая и ще поздравя колегите от Министерството на земеделието за това, че и те финализираха един доста сериозен ресурс – изпратиха стратегическия План за развитие на земеделието и селските райони

Благодаря. Разбирам, че са взети някакви мерки във връзка с и че тези две програми ще бъдат одобрени до края на годината. Поздравявам Ви за което! Искам да Ви питам обаче дали са взети мерки с разходването на средствата? Помним как в близкото минало се разходваха средства за, бих казал, безумни проекти, като например големи стадиони в села. Затова Ви питам дали сте регламентирали по по-адекватен начин, за да бъдат тези средства използвани в действителност за развитието на даден регион или сектор, а не просто да бъдат усвоявани без реална полза? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви за въпроса – той е много конкретен и коректен. На първо място, да кажа финансирането на точно този пример, който е един от лошите примери, който имаме от последния програмен период, вече не е допустимо тоест, финансирането на огромни спортни съоръжения в малки населени места вече не е възможно. Вече може да се финансират единствено спортни площадки, които са за местната общност. Миналата седмица получих и друг въпрос, който адресираше финансирането в сектора „Спорт“ и тази седмица имахме, смятам, много ефективна и плодотворна среща с министъра на спорта, която изрази готовност в добра координация с министерствата да се намерят всички тези възможности, по които сектор „Спорт“ ще може да кандидатства. Това са най-много по отношение на Програмата за селските региони, по отношение на Региони в растеж, както и по отношение на Развитие на човешките ресурси. Там ще се погрижим да бъде по-добра информацията, така че секторът „Спорт“ да може по-добре да се възползва от тези средства, нещо което действително е важно и миналата седмица също така беше отправено като апел и смятам, че действително трябва да се случва по-добре.

относно възможността за изграждане на мост над река Дунав между град Силистра и румънския град Кълъраш. ДЖЕВДЕТ въпросът за възможността за изграждане на мост над река Дунав между българския град Силистра и румънския град Кълъраш се обсъжда вече десетилетия на междудържавно ниво. За гражданите не само на двата града, а и на регионите около тях отдавна това не е въпрос, а решение. В това отношение в Силистра има Гражданска инициатива „Дунав мост Силистра – Кълъраш“. Гражданите на Кълъраш също подкрепят проекта, защото той ще има изключително важно значение за общественото и икономическото развитие на двата региона. В подкрепа на това, което казвам, мога да посоча, че през месец септември тази година на празника на Кълъраш делегация от наша страна от градовете Силистра и Разград, представени съответно от кметовете, парламентаристи от Румъния и българският посланик в Букурещ господин Радко Влайков са провели разговори, на които и кметът на Кълъраш, мостът е определен от градските ръководства и от бизнеса в двата региона като ключова инвестиция и много важен елемент от транспортния коридор от Близкия изток през Турция, граничния пункт „Хамзабейли – Лесово“, през Ямбол, Шумен, Силистра и Кълъраш към така наречените северни пътища. за мен и за нас – колегите народни представители от избирателния район Силистра, е важно с оглед на това, че Силистра заедно с област Видин са с най-нисък стандарт на живот в страната ни. С оглед на това тази инвестиция наистина би допринесла много за промяна в позитивна, положителна посока в такъв аспект. Гражданската инициатива е получила информация и от румънска страна, и от компетентните органи в нашата страна, че има няколко варианта, като най-изгодният вариант и във финансово отношение, и като инфраструктура е приблизителна стойност около 200 млн. евро. През месец август миналата година медиите съобщиха, че изграждането на трети мост над река Дунав между Силистра и Кълъраш е предвиден в новите насоки за регионална държавна помощ на Европейската комисия. Според информациите, за да могат районите ни да получат такова финансиране – нещо, което приветстваме, Министерството на финансите е изготвило нова карта на районите в България, в която са описани техните характеристики, статистически данни, както и потенциалът им за развитие. Според Министерството на финансите това би могло да влезе в кадастралната база за проекти в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. Във връзка с това моят въпрос към Вас е: кога за последно възможността за изграждане на мост между Силистра и Кълъраш е била обсъждана на междудържавно ниво между България и Румъния? Какви са позициите на българската и румънската страна за реализацията на Проекта? Кога се очаква решение кой от обсъжданите четири варианта за трети мост над река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

и в момента за служебното правителство, и мой личен приоритет като министър на транспорта и съобщенията. Възможността за изграждане на мост между Силистра и Кълъраш е предвидена в подписания през 2019 г. Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния за подобряване условията на корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав и на транспортната свързаност между двете държави. В чл. 2 от Меморандума страните са се съгласили да анализират наличните документи и да се споразумеят за местоположението, което да бъде избрано за изготвяне на предварително проучване за изграждане на трети мост над река Дунав за едно от следните места: Оряхово – Бекет; Никопол – Турномагурели; Свищов – Зимнич; Русе – Гюргево; Силистра – Кълъраш. На 26 септември в град Букурещ в рамките на проведена двустранна среща на ниво министри на транспорта бяха постигнати следните договорености: изграждане на трети мост на река Дунав при Русе – Гюргево, споделено разбиране, че строителство на нови мостове, удълбочаването на река Дунав, фериботната свързаност и подобреното преминаване през граничните пунктове следва да бъдат разглеждани като един общ стратегически приоритет с няколко проекта в него. Успоредно с постигнатото споразумение за „Дунав мост – 3“ двете страни ще продължат и продължава работата и по останалите проекти за изграждане на мостове между двете държави съгласно подписания Меморандум от 2019 г. Това включва и продължаване на работата по локацията, която Вие казахте, при Силистра – Кълъраш. Предстои договаряне и гласуване от двете страни на текста на двустранно междуправителствено споразумение за подготовка за изграждане на мост при Русе – Гюргево към момента. Очакваме това да стане месец декември тази година. Предвиждаме да бъде подписано обвързващо споразумение между двете страни за изграждане на този мост при локацията Русе – Гюргево. Разбира се, за изграждането на всяко едно такова съоръжение може да разчитаме на европейски средства. Това е коментирано и с Европейската комисия и тяхната воля за финансиране на такъв тип проекти е ясна и тя е в подкрепа. Като цяло това, което мога да кажа, че като експерт и служебен министър на транспорта, подкрепям изцяло Проекта за изграждане на нов мост при Силистра – Кълъраш. Предлагам Ви допълнително да седнем, да поговорим, да обсъдим тези въпроси и каквото може да бъде направено от наша страна като служебно правителство, Ви гарантирам, че ще бъде направено, защото, пак казвам, всички локации и всички тези предвидени мостове са много важни и за двете страни.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Благодаря Ви за коректния и добронамерен… Видно е, че се полагат усилия, уважаеми господин служебен Министър и Вицепремиер, за реализацията на тези мостове, но като че ли в изявлението в контекста на европейските политики за изравняване на качеството и стандарта на живот в различните региони би било добре, ако е възможно, да стартира първо този мост. След това, естествено, ние бихме подкрепили като народни представители всички останали мостове, които Вие изброихте, да бъдат изградени. Безспорно това би допринесло за по добра комуникация и развитие на съответните региони. Безспорно е – изграждането на този мост би бил с много положителен знак и за двете страни, но като страни членки – и двете страни – България, Румъния, съм убеден, че след като и Вие полагате такива усилия, трябва да се положат необходимите усилия, така че да се стигне до финално, позитивно решение. Да се одобри един такъв мост и да стартира реализацията на строителството. Надявам се, че и нашите партньори биха подпомогнали този процес, защото имаме интерес всички, цяла Европа да се развива във всичките си аспекти, а тази част е важна с оглед на коридора, който посочих. Благодаря Ви за готовността да се видим. Поначало имах идея да предложа с колегите народни представители от област Силистра да проведем една работна среща при Вас. Виждам, че така я одобрявате. Остава да се доуточним и да не отлагаме много – в следващите една-две седмици, една такава работна среща, на която да продължим, и да се задълбочат позициите на двете страни. С каквото е възможно да подпомагаме процесите

Благодаря, за нас работата по направлението север – юг е от изключително голяма важност и поради войната в Украйна, и поради това, че ще е нужно нейното евентуално възстановяване след приключване на войната и агресията на Русия. Затова ние трябва да работим много сериозно по направлението север – юг и това, разбира се, включва изграждането на всички планирани мостове. Има нужда, разбира се, от подкрепата на всички, защото румънското правителство все още следва политиката за работа в направление запад – изток, тоест от Западна Европа към пристанище „Констанца“. Мисля, че и румънското правителство почва да осъзнава необходимостта от подобряване на транспортната свързаност в направлението север Така че всяка една подкрепа и от регионите, както в Румъния, така и на територията на Република България, е от изключителна важност. Пак казвам, това са проекти, които са от абсолютен приоритет за България. Благодаря. Следващ въпрос от народния представител Мартин Димитров относно удължаването на концесията върху пристанищен терминал „Росенец“. Заповядайте, господин Димитров. Уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми дами и господа! Служебното правителство взе няколко много важни решения без обществено обсъждане и без дебат в Народното събрание. Ключов въпрос за пазара на горива беше удължаването на концесията на пристанище „Росенец“. Господин Алексиев, редно беше по тази тема да вземете мнението на Народното събрание. Редно беше да има обществено обсъждане и да бъде зададен въпросът как това ще се отрази на пазара на горива в тази сложна ситуация, в която се намираме. Защото възниква следният въпрос ако пристанището беше останало държавно, то може да определя такси, така е било до 2011 г., и в зависимост от конюнктурата тези такси да се увеличават или да намаляват, тоест държавата щеше да има повече контрол върху пазара на горива. Да, ние сме за пазарна икономиката, разбира се, но има теми и въпроси, по които е важно да има повече контрол. Без обществено обсъждаме събудихме се една сутрин и гледаме новина правителството взело решение за удължаване на тази концесия. Никого не е питало, с никого не се консултирало или ние не знаем. Решението е взето след парламентарните избори преди свикването на парламент. Не е добра практика, господин Министър. Още повече че така държавата загуби възможност за упражняване на контрол в този сектор, а хората питат. Хората постоянно питат какво става с цените на горивата. Защо са по-високи от от тези, които бяха преди началото на конфликта, при положение че отстъпката на сорт Urals е сериозна и като я калкулираме, би трябвало цените на горивата в България да бъдат по-ниски. Аз не знам Вашето правителство по тази тема да е направило дори една стъпка. Вместо това имахте възможност държавата да има повече контрол върху този сектор, да определя и събира такси и Вие се отказахте.

господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, това, което искам да подчертая, е, че служебното правителство по никакъв начин неговото прието решение за дерогация във връзка с чл. 5к, § 2, буква „д“ от Регламента на Съвета, който е санкционният регламент, е единствено поискването на дерогация, защото иначе тази концесия трябваше да бъде прекратена на 10 октомври тази година. Както Ви е известно, предходното редовно правителство взе решение за дерогация по отношение на суровия петрол, внасян от Русия, и е логично служебното правителство да не взима ключови решения. Служебното правителство е взело единствено и само решение за неприлагане чрез дерогация и непрекратяване на договора. Договорът за концесия нито е удължаван, нито е променян по някакъв начин. Това искам да бъде пределно ясно. Вие може би много добре знаете, че терминал „Росенец“, който е публична държавна собственост, и товарната база на „Лукойл Нефтохим“ са технически обвързани, тоест е много трудно пристанището да бъде оперирано дори и от държавен оператор без съгласие с „Лукойл Нефтохим“, защото една част от съоръженията са собственост на „Лукойл Нефтохим“. Да, другите са публична държавна собственост, дадени на концесия. Ние сме направили всички необходими анализи и това, което искам да кажа, е, че към момента едно такова решение за прекратяване моментално на тази концесия би предизвикало нарушаване на нормалната работа на рафинерията „Лукойл Нефтохим“ – оттам дефицити, оттам много по-високи цени на горивата. Вие знаете, че в момента и на ниво Европа има сериозни дефицити, особено на дизел. Тук е важно да се знае, че всяко едно правителство може във всеки един момент да оттегли тази дерогация и да прекрати този договор за концесия. Така че нищо, което не е необратимо, не е направено от служебното правителство. Имайте предвид, че в рафинерията към момента и на терминал „Росенец“, който е на концесия, работят около 1300 човека, От друга страна, при прекратяване на концесията държавата със сигурност ще има много сериозни искове на първо място за възстановяване на направените вече инвестиции. На следващо място, държавата чрез прекратяване на концесията ще се лиши от допълнителни инвестиции в размер на около 25 млн. евро и от допълнителни приходи от концесионни такси в размер на около 23 млн. евро. Пак казвам, да не говорим за евентуални искове, които могат да възникнат от това прекратяване. В тази връзка ние не сме взимали по никакъв начин никакви ключови решения, просто е продължена тази концесия. И пак казвам, винаги тя може да бъде прекратена от всяко едно редовно правителство чрез изтегляне на тази дерогация, която ние сме поискали. Но искам да подчертая и сериозните рискове, които носи това, и сериозните негативни ефекти като цяло и за икономиката, и за инфлацията, и за потребителите на горива в България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

как тогава до 2011 г. пристанището е било и терминалът е бил държавен, всичко е функционирало нормално, никакъв проблем не е имало? Тоест, значи, може. След като с години е функционирало нормално, може. И възниква логичният въпрос: Вие, за да продължите тази концесия, би трябвало, господин Министър, да сте проверили концесионното възнаграждение, което се плаща, дали е сравнимо с концесионно възнаграждение за подобни съоръжения по света. И затова моля от името на „Демократична България“ да ни дадете една справка за сравнимост на концесионните плащания, защото няма как да удължите тази концесия и да не проверите дали плащането, което се получава, е сравнимо с подобни съоръжения по света. Нали така? Тоест, видели сте, че всичко е наред, и затова сте преценили да удължите концесията?! Но по-важният въпрос е следният. Това са важни политически решения, това са важни икономически решения, те се отразяват на пазара на горива и не може да ни убедите по никакъв начин, че ако това пристанище е държавно, ще пречи някому? Никому няма да пречи! Държавно е, но ти тогава имаш свободата, когато желаеш, във всеки един момент да променяш таксите като държава – било то служебно правителство, редовно правителство. Всеки един момент ще можеш да променяш таксите, ще имаш контрол и ще знаеш повече какво влиза, какво излиза, какво се случва, всичко ще знаеш. Така че, господин Министър, ние сме много обезпокоени защо и при положение че в този период беше въпрос на дни да има парламент, служебният кабинет избърза да продължи тази концесия, а не каза: ще дойдем в парламента, ще поставим тази тема, ще питаме, ще видим какво мислят парламентарните групи, подкрепят ли, не подкрепят ли, защо да не остане това пристанище държавно, дали така няма да бъдем в по-добра позиция? Защото хората ни питат и Ви питат и Вас: какво става с цените на горивата и защо те не спадат? И ще Ви питат все повече. Така че, моля да обясните тези две неща: проверихте ли концесионните възнаграждения дали са сравними с подобни съоръжения в Европа?

без да се притеснява, без да има обществени обсъждания, направо взима решения? Тези практики взеха да се натрупват и да ни притесняват. Благодаря Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Димитров, нека да не спекулираме. Искам пак да стане ясно – тази концесия не е удължавана. Единственото, което е направено, е това да бъде поискана дерогация, защото тази концесия в противен случай трябваше да бъде прекратена на 10 октомври и това щеше да предизвика сериозен хаос като цяло на пазара на горивата. Искам това да е ясно! Имайте предвид, че по закон решения по отношение на концесиите се взимат от Министерския съвет. Водени са разговори, анализирани са и концесионните възнаграждения и са водени разговори за повишаване на концесионните възнаграждения евентуално. Пак казвам, това решение е в ръцете на едно редовно правителство, което винаги може да изтегли тази дерогация и да прекрати този договор, понасяйки последствията от всички рискове и негативи, които води. Това мога да кажа по този въпрос. Нека да бъдем по-разумни и пак казвам – не може да се предприемат такива сериозни действия без наистина да има цялостен анализ, без държавата да има готов оператор. Кой ще го оперира този терминал? И как, при положение че, пак казвам, има много сериозна техническа свързаност между товарната база на „Лукойл“ и терминал „Росенец“, който е публична държавна собственост? Много трудно, без да има разбирателство, може да работи въобще експедицията на „Лукойл Нефтохим“ – Бургас. Ние сме направили тези анализи и затова не сме предприели такива крайни действия за прекратяване на тази концесия,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, само в началото – хубаво е, когато в тази зала повече хора и отдясно говорят за държавната собственост и за повече държава в икономиката. Благодаря, господин Димитров. Така трябва, това е правилната икономическа политика! Сега по зададения от мен въпрос. Уважаеми господин Министър, „Български пощи“ е едно от най-големите държавни предприятия, да не кажа най-голямото, с над 3000 станции, 28 областни пощенски станции, две специализирани поделения – „Филателия“ и „Булпост“, обслужва, покрива повече от 5200 населени места. И най-важното – в него работят 8633 служители. За нас от „БСП за България“ това предприятие винаги е било грижа, интересували сме се от неговото състояние, от неговото бъдеще, от неговото развитие. През различните години бяха полагани различни усилия в посока за укрепване и повече в посока за съсипване съсипване на това държавно предприятие. Сигналите, които имаме и получаваме за влошаване на финансовото състояние на дружеството, ни провокират да зададем този въпрос: да информирате народното представителство, а чрез нас и българските граждани, какво е финансовото състояние на „Български пощи“ за първото шестмесечие и какво е за първото деветмесечие на 2022 г. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Свиленски. Заповядайте, господин Министър, за отговор.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 по отчет към 30 юни 2022 г. „Български пощи“ ЕАД е реализирало приходи в размер на 105 млн. 598 хил. лв. Към тази дата дружеството е осъществило разходи в размер на 130 млн. 361 хил. В резултатите се отчита счетоводна загуба от цялата дейност в размер на 24 млн. 763 хил. лв. Към 30 септември 2022 г. „Български пощи“ ЕАД е реализирало общи приходи в размер на 155 млн. 177 хил. лв. Разходите към тази дата са в размер на 196 млн. 862 хил. лв. Счетоводната загуба от цялата дейност на деветмесечието на 2022 г. е в размер на 41 млн. 685 хил. лв. Отчита се увеличение на загубата към края на септември 2022 г. – да, това е факт, спрямо предходната година, причината за което е намаляването на приходите в размер на 15 млн. 562 хил. лв. едновременно с нарастване на разходите в размер на 12 млн. 875 хил. лв. За тези резултати влияят следните фактори: намаляване на приходите от универсалната пощенска услуга с 6 млн. 114 хиляди поради намален трафик в резултат на кибератаката на информационните системи, която се случи през април 2022 г. На второ място, намаляването на приходите с 15 млн. 427 хил. лв. вследствие на отпадането на финансирането по мярката 60 на 40 за запазване на заетостта. За увеличение размера на разходите влияние имат няколко фактора. На първо място, цените на електроенергията, където има увеличение от 3 млн. 423 хил. лв. Цените за външни услуги като превоз на ценни пратки, печатни издания са увеличени в размер на 995 хил. лв. На доставната стойност на печатни издания също се отчита увеличение от 5 млн. 427 хил. както и на разходите за възнаграждение – там увеличението е 765 хил. лв. В тази връзка за подобряване на финансовото състояние дружеството работи по изпълнение на следните мерки те включват: оптимизиране на текущите разходи, преразглеждане на технологичните процеси, преструктуриране на дейности и оптимизиране на функционалните връзки между структурни звена. На второ място, приоритетно изпълнение на проектите по инвестиционната програма на дружеството; преразглеждане на цените и увеличаване, където е възможно, като ефектът от това ще бъде видим през четвъртото тримесечие на тази година; управленската структура; поставяне на фокус върху управлението на персонала чрез повишаване на квалификацията, материално стимулиране, свързано с конкретни таргети в приходната част на дейността на дружеството, както и разработване и прилагане на цялостна концепция за управление на имотите на дружеството както на оперативните, така и на неоперативните активи. В заключение бих искал да добавя, че „Български пощи“ ЕАД работи в силно конкурентна среда, и въпреки трудностите ще продължаваме да търсим ефективни решения за заемане на едно по-достойно място на пазара за предоставяне на пощенски услуги. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Да, господин Министър, потвърдиха се и сигналите, и притесненията, които имахме и ние като народни представители, за влошаване още повече на състоянието на „Български пощи“, и то в третото тримесечие, когато имате отговорност и Вие вече като министър, защото за първото шестмесечие назад във времето отговорността е била друга. Но само за трите месеца, в които Вие управлявате, виждам 16 милиона натрупване на загубата. И Вие казвате за причините, които са. Вероятно това са причините, вероятно преди няколко години, мисля, че година и половина или две, беше възложено на „Български пощи“ да разпространява и печатните издания, и тогава съм задавал въпрос, и сега ще го констатирам, че ние тогава предупредихме, че от това разпространение на печатни издания „Български пощи“ ще трупа загуби. Става ясно, че „Български пощи“ не извършва разпространението на печатни издания, а го преотдава на частна фирма. Няма как, когато преотдавате една дейност на частна фирма, а не я вършите Вие директно, защото тя затова е преотстъпена или дадена на „Български пощи“ от Министерския съвет, за да извършвате Вие тази дейност, а не да я давате на частна фирма, няма как да не натрупате загуби. Относно оптимизацията на управленската структура. Господин Министър, първо, започнах с това, че в това дружество работят 8633 служители и вероятно една голяма част от тези служители работят на минимална работна заплата. Мотивацията няма как да бъде на необходимото ниво, ако продължават да работят на тази минимална работна заплата, а служебният кабинет, в който Вие сте вицепремиер, даже не предвижда тя да бъде увеличена. Даже не предвиждате и да внесете бюджет, за да може ние, народните представители, да дадем дължимото на тези служители по един или друг начин. Казвате, че не можете да водите дългосрочни политики, но сте насрочили конкурси в абсолютно всички търговски дружества за избор на директори за пет години напред. И, забележете, в „Български пощи“ – едно специфично дружество със специфична дейност, изискванията за такива директори, уважаеми колеги, са да имат пет или три години управленски опит, без значение какво. Може да си управлявал една кафе-сладкарница пет години и това автоматично те прави допустим кандидат за управител на „Български пощи“ с 8633 служители, 3000 пощенски станции, 28 областни станции.

Предложението ми е да прекратите тези конкурси и когато дойде редовно правителство, както каза и министър Донев, то да поема ангажиментите за управлението на държавата. Според мен не Ви е работа сега в тази ситуация да задължавате държавата с нови мениджмънти, нови управителни съвети на всички дружества, но за тях ще Ви задам допълнителни въпроси. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Господин Министър, заповядайте за дуплика и моля да спазвате времето, ако обичате. Благодаря, господин Председател. Господин Свиленски, говорите така все едно преди три месеца не управлявахте Вие „Български пощи“. По отношение на разпространението аз ще проверя каква е дейността, дали тя е губеща, но пак мога да задам същия въпрос – защо Вие не прекратихте това разпространение, а сега поставяте този въпрос към мен? По отношение на конкурсите трябва да знаете, че това е мое задължение по закон и аз трябва да проведа конкурси там, където не са проведени. Ще оставя възможността тези конкурси да бъдат приключени от някой друг, но аз не мога да не изпълнявам своите задължения по закон по Закона за публичните предприятия, където не са проведени конкурси, те трябва да бъдат проведени и аз конкурси другаде не съм провеждал, нито съм освобождавал хора, които са назначени с конкурси. АТАНАСОВ: Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос отново е от господин Свиленски относно пазарния дял на „Български пощи“ ЕАД за пощенски услуги. Заповядайте, господин Свиленски, в рамките на две минути да развиете въпроса Благодаря, господин Председател. Ще се опитам да компенсирам просроченото време в предишния въпрос, но те са свързани двата въпроса. Господин Министър, само да Ви кажа, че по закон сте длъжен да внесете и бюджет на държавата до 31 октомври. По закон сте длъжни да го направите, но не го правите. Но по закон да смените управителните съвети на всички дружества, не само в транспорта, в цялата икономика – стана ясно с увеличение не само на броя, а и на заплатите, но това, пак казвам, ще го коментираме друг път. По данни на Комисията за регулиране на съобщенията пазарният дял на „Български пощи“ на база генерирани приходи от пощенски услуги през 2010 г. е в размер на 24%, а през 2021 г. е 6,2%. Към днешния момент сигурно е вече много по-малко, а делът на куриерските услуги, колеги, забележете, е под 2% на „Български пощи“. Най-големият пощенски оператор се е довел до състояние да бъде осъществяван под 2% от куриерските услуги от куриерските услуги от „Български пощи“. В тази връзка, господин Министър, въпросът ми е: какви мерки са предприети от ръководството на „Български пощи“ и от неговия принципал, в случая Вие, за пречупване на тази негативна тенденция? Тенденцията е ясна, но три месеца имахте възможност да дадете някакви сигнали за това „Български пощи“ да печели конкурси, където трябва, да има повече работа, за да може този пазарен дял съответно да бъде не 6%, а доста по-висок и съответно на куриерските услуги не под 2%, а доста по-голям. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря, господин Свиленски. Господин Министър, заповядайте да отговорите в рамките на три минути. имайте предвид, че към момента аз съм служебен министър и принципал на „Български пощи“, но трябва да знаете, че не съм оперативно ръководство на „Български пощи“. Оперативното ръководство на „Български пощи“ е същото, което беше назначено по време на мандата на последното редовно правителство, и не съм предприемал никакви смени там. Развитието на пощенския сектор в последното десетилетие се обуславя от влиянието на няколко основни фактора. Промяната в потребителските предпочитания, дигитализацията, информационните технологии, електронното заместване и нарастващата конкуренция. Налице е преход от традиционния модел на пощенския пазар, ориентиран към подателя, и пазар, ориентиран към получателя. Продължават тенденциите на спад в търсенето на традиционните пощенски услуги и нарастване на потреблението на колетни пратки, характерни както за национално, така и за европейско ниво. От 2022 г. до момента допълнителен съществен фактор за забавяне развитието на пазара на пощенските услуги е кризата с COVID-19, в който период електронната търговия се превърна в основен двигател за развитие на сектора. Цитираният от Вас пазарен дял на „Български пощи“ ЕАД от 6,2% за 2021 г. отразява общия дял на дружеството на пощенския пазар за универсална пощенска услуга и неуверсалните услуги, но има специфика по видовете услуги. „Български пощи“ ЕАД е пощенският оператор, на когото държавата със Закона за пощенските услуги е възложила задължението за за предоставяне на универсална пощенска услуга за срок от 15 години, считано от 30 декември 2010 г. на територията на цялата страна, включително в труднодостъпни и слабо населени райони. Към момента на възлагане на пазара на пощенските услуги са оперирали 96 пощенски оператора, докато към момента – 11 години по-късно, на пазара вече оперират 186 пощенски оператора. Пазарният дял на „Български пощи“ в сегмента универсална пощенска услуга за 2021 г. е 81,2% и въпреки това ниският дял на приходите в сегмента към общите към общите приходи от пощенски услуги дава своето отражение към общия пазарен дял на дружеството. Приходите от неуниверсални пощенски услуги за „Български пощи“ ЕАД запазват относителния си дял през последните години въпреки това поради ежегодното нарастване на обемите на този вид услуги пазарният дял на дружеството намалява. С цел преодоляване на тези негативни тенденции вече са предприети множество мерки, като: увеличаване на пазарния дял в частта доставка на пратки, генерирани от електронна търговия; развитие на административните услуги, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост; сключване на нови договори за хибридна поща и пряка пощенска реклама; активни преговори с международните оператори; развитие на дейността по доставка на стоки от електронна търговия; актуализация на софтуерите и внедряване на готови решения за разгръщане на бъдещи услуги.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Двата въпроса бяха свързани и няма как да няма нещо общо между действията на принципала на мениджмънта на дружеството върху резултатите, а съответно и върху пазарния дял. От това, което ни казахте, господин Министър, стана ясно, че от тези услуги, които са губещите, както ги нарекохте – до труднодостъпни населени места, високи населени места, доставката на услуги от „Български пощи“ е 80 или 90% монополист на тези губещи услуги. Тези, които са печеливши, сигурно са останалите 2 – 3%, за да стане към 6% пазарният дял. дял. Всички ние като народни представители трябва да положим усилия и съответно бъдещото правителство да видим – може би има нужда и от законодателни промени, „Български пощи“ да бъде по-равностоен играч на този пазар и да не поема само губещата част от дейността, а да може да се намеси, както казахте и Вие, на пазара на печелившите услуги. Поставям този въпрос и няколко пъти казахте: ама аз не съм пряк ръководител, Вие бяхте до месец юни. Господин Министър, Вие в трето правителство сте служебен министър и през различните периоди сте имали възможност да започнете или да прекратите някоя порочна практика, или да започнете някоя хубава практика, затова поставям въпроса. Ясно е, че отговорността не е само Ваша. Много министри са минали през Министерството на транспорта, много съвети на директорите са минали, много народни представители в тази зала са слушали за проблемите на „Български пощи“, но мисля, че е крайно време да вземем нещата в ръце и да направим така, че „Български пощи“ наистина да бъде едно печелившо дружество, едно дружество, с което българската държава да може да се гордее пред своите граждани и пред съответните чужди партньори. Благодаря. Благодаря Ви, господин Свиленски. Свършихме с пощите и дано да не стигнем до пощенски гълъби. Следващият въпрос е от народния представител Димитър Найденов относно удължаване на концесията на летище Бургас и летище Варна. Заповядайте, господин Найденов, да развиете Вашия въпрос в рамките на две минути.

Едната е, че служебното правителство обяви, че е удължило договора за концесия на оператора „Фрапорт“ на летищата във Варна и Бургас с пет години. Втората новина последва малко след това и тя беше, че „Фрапорт“ обяви как летище Варна ще обслужва рекорден брой маршрути през следващата година. Такава новина за летище Бургас обаче отсъстваше и причината, тук мога да кажа, че и двете новини са лоши за Бургас, причината тази новина за Бургас да отсъства е много проста и тя е, че летище Бургас затваря за зимата, ще обслужва, общо казано, един полет на Wizz Air до Лондон – то няма да работи. Това е лошо за Бургас и причините се коренят в един основен аргумент. Двете летища се оперират от един и същи оператор. морски летища – единствените морски летища в България и когато тези две летища са много близо едно до друго, те припокриват обхвата си. В нормална пазарна среда тези две летища биха били конкуренти, но когато се управляват от един оператор – те нямат конкуренция, решенията се вземат от една частна фирма как да се управляват двете летища. Ако Бургас се управляваше от друг оператор, той щеше да има възможност да предложи по-изгодни условия на авиокомпаниите, да бъде по-агресивен и да търси варианти. Това в момента не е възможно да се случи. Гражданите на Бургас са свикнали изпълнителната власт, централното ръководство в София, много, много да не се вълнува от тези регионални проблеми, но летище Бургас трябва да дава възможности за по-голяма свързаност на гражданите на Бургас с останалата част на света, да дава възможност за по-добри бизнес контакти и да се привличат инвестиции. Това нещо не е възможно, когато липсва конкуренция и се управлява от един концесионер. И тук вече аз стигам до моя въпрос.

…но служебното правителство, моля, отговорете, защо задълбочавате проблема и с какви основания, и проведено ли е обществено обсъждане, мината ли е процедура да се увеличи този порочен модел с още пет години, което ще рефлектира върху живота на гражданите на Бургас и на целия регион? АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Найденов, ще компенсирате през репликата, нали така? Господин Министър, заповядайте да отговорите. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов! Вие знаете, че тази концесия – да Ви напомня, е сключена още 2006 г. Към момента е трудно да коментираме дали това е правилното решение или не, може би е било по-правилно да бъдат разделени тези летища, но фактите са факти, тези летища са дадени по този начин на концесия и нашата основна цел с това решение за удължаване на срока на концесията бе по-скоро да върнем икономическия баланс на самата концесия. Договорът за концесия, както казах на летище Бургас и на летище Варна, е сключен през 2006 г., срокът на договора е 35 години, считано от датата на влизането му – в сила през 2041 г., общият размер на инвестициите в обекта на концесията за срока на договора е в размер на 403 млн. евро. Тук искам да кажа, че към настоящия момент концесионерът е платил концесионни възнаграждения в размер на повече от 334 млн. евро, което мисля, че е сериозен приход. Това е една от концесиите, които генерира най-големи приходи за държавата. В годините концесионерът е заплащал високи по размер концесионни възнаграждения, достигащи до 30 милиона годишно.

Решението на Министерския съвет предвижда срокът на концесията да се удължи с пет години и да бъдат извършени допълнителни инвестиции в размер на още 10 млн. евро, с което размерът на инвестициите за срока на концесията ще стане 413 млн. евро. Предложението на концесионера е направено в пълно съответствие със Закона за концесиите, пандемията от ковид и започналите военни действия в Украйна. Вие много добре знаете, че това доста сериозно и доста негативно повлия на на двете черноморски летища, защото техният трафик се генерира главно от туризъм и от доста големия трафик, генериран от Русия. Измененията на концесионния договор е в интерес на държавата, която си гарантира получаването на висок размер на годишно концесионно възнаграждение за още допълнително пет години. За тези години държавата ще получи допълнително най-малко още 120 млн. евро концесионни възнаграждения. Ще бъдат инвестирани допълнително 10 млн. евро. Всичко, изградено от концесионера, много добре знаете, става собственост на българската държава. Целта на приетото решение на Министерския съвет е да се съхрани концесионният договор, който носи съществени, както виждате, приходи в държавния бюджет и инвестиции в публична инфраструктура, знаете и по Директива и Регламент ние сме длъжни да поддържаме икономическия баланс на концесията, поради това беше извършено и това удължение и ние не следвахме модела на летище София, където поради ковид кризата

за да има икономически баланс, срокът на концесията е удължен, за да може… все пак това са едни добри концесии, да не тръгнат в негативен тренд. За всичко това са направени много сериозни анализи и мисля, че това е едно правилно решение, защото факт, че летище София не плащаше никакви концесионни възнаграждения поради, да кажем, ковид кризата, докато за тези две летища, които се развиват добре, смея да кажа, не беше предвидено нищо като компенсация. Благодаря.

отговора, господин Министър. Доколкото разбирам, правени са сериозни разчети. Твърдите, че за тези пет години ще получим

ще бъде изгодно към онзи момент. Мисля, че твърде рано сме взели такова решение. От отговора Ви просто разбрах, че не е проведено обществено обсъждане и не е проведена процедура, единствено в рамките на служебния кабинет е проведен задълбочен, по Вашите думи, анализ. Благодаря Ви за отговора и се надявам, когато става дума за удължаване на концесии, върху които се развиват монополи на летищата летищата в България, пристанищата, това са обекти от значение за националната сигурност, да се взимат по по-задълбочен, по по-прозрачен начин, след обществено обсъждане, съответните процедури и с решение на парламента най-добре. Благодаря Ви много! аз Ви благодаря. Господин Министър, дуплика желаете ли? Как да Ви помогна на колебанието? Добре, не желаете. Следващият въпрос е от народния представител Никола Димитров относно проведена среща с министъра на транспорта и инфраструктурата на Турция. Заповядайте в рамките на две минути да си развиете въпроса. на 1 ноември тази година се е провела среща между Вас и министъра на транспорта и инфраструктурата на Турция. На тази среща е обсъждана възможността за изграждането на нов железопътен граничен преход между България и Турция по линията Ямбол – Лесово – турската граница. Както беше коментирано от Вас на комисия, тази връзка е изключително важна за България и аз съм напълно съгласен с това. Бих желал да ми отговорите на въпроса, тъй като Вие сте служебен министър, какъв е шансът тази връзка изобщо да се осъществи и в какви срокове го предвиждате? Благодаря.

поради факта, че коментирахме тази тема в Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание, където Ви запознах подробно, няма да навлизам в детайли, за да не просрочваме допълнително времето. Като цяло Вие знаете, че трафикът от страна на Република Турция неимоверно много се увеличава към момента, като вече липсва инфраструктурен капацитет на сухопътната ни граница както по отношение на автомобилен преход, така и по отношение на железопътен преход. Железопътният преход вече също е много натоварен. Може би знаете, но до октомври тази година допълнително са минали около 35 хил. камиона, качени на железопътен транспорт – пак през българо-турската граница. Поради това че капацитетът и трафикът в направление „Железопътен транспорт“ и в направление „Автомобилен транспорт“ е вече изчерпан, ние сме предприели точно мерки за отваряне на нов железопътен граничен преход на посочената локация. На 9 и 10 ноември имаше среща между на двете страни – на България и на Турция, на която беше договорена ясна програма за започване, на първо място, на проектиране и проучване на този нов железопътен преход през Лесово. Предполагам и така е по програма, че месец януари се подготвя документация да стартират от българска страна проектните проучвания за изграждане на липсващата железопътна инфраструктура от страна на

Благодаря. Господин Министър, тези железопътни връзки между държавите са много важни, тъй като те могат да спасяват човешки живот и да запазят инфраструктурата ни, тъй като от Лесово, по пътя Лесово – Петолъчката средно на ден минават по 900 тежкотоварни камиона. Знаете, че там пътят е двулентов, в смисъл една лента в посока, и е много труден. Тъй като аз съм от Мамарчево, минавам всяка седмица по няколко пъти по този път. Сега се прави ремонт, пренасочен е трафикът – ужасно е. И такава връзка със сигурност ще бъде нужна на района, тъй като ще вдъхне малко или много живот на тези погранични общини. В тази връзка обаче не разбрах откъде точно ще минава трасето – дали през Елхово, дали от Тополовград, ако може малко информация да кажете и по това. И също така да Ви запозная с една идея – до до 1948 г. е съществувал гранично-пропускателен пункт до село Странджа, община Болярово, което, ако минаваме от магистрала „Тракия“, скъсява пътя до Истанбул с 90

Благодаря, господин Председател. Да, предвижда се връзката на територията на България да минава през Лесово – Елхово – Ямбол. Това е направлението, което сме уточнили на територията на България, оттам вече в турска територия се прави връзка с Одрин. Аз разбирам, че и наш основен приоритет е разтоварване на този тежък трафик на ТИР-ове от пътищата на Република България, затова се предприемат и много сериозни мерки. С турската страна се разбрахме колкото може повече ТИР-ове и камиони да минават на железопътен транспорт. България е изградила един такъв добър модел и с блок-влакове, пак повтарям, само до октомври тази година сме превозили около 30 хиляди чрез железопътен транспорт. Това, което коментирахме с турските колеги, е да подобрим капацитета на железопътния преход, за да може да достигнем до около 22 влака на денонощие – комбинирани, и да увеличим броя на тези камиони – поне 70 – 80 хиляди ТИР-а да минават през територията на България по железопътен транспорт, тоест качени на влак, за да можем да разтоварим пътищата за хората и да намалим, разбира се, инцидентите. Това е основен приоритет. Благодаря за вниманието. Във всеки един момент може да разчитате, ако Ви е необходима допълнителна информация, това да бъде коментирано и да Ви бъде предоставена. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС Последният въпрос към вицепремиера Алексиев е от народния представител Николай Дренчев относно функционалните задължения на главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Господин Дренчев, заповядайте да развитие Вашия въпрос в рамките на две минути. Господин Председател, господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Ще се опитам да бъда кратък и ще се надявам на съдържателен отговор. Авиацията, както знаете, е транспорт с изключително висока степен на риск, в която процедурите са изключително ясни, категорични и неотменни по отношение на задаването и на спазването им. Във връзка с това, господин Министър, моят въпрос е: главният директор на ГВА влиза ли в списъка на лицата, за които се изисква достъп до класифицирана информация? Очевидно е, че той влиза в този списък, тъй като служебните му задължения изискват такъв достъп, тъй като той утвърждава редица документи с гриф „Поверително“ и „Секретно“. В случай че му е бил отнет достъпът до класифицирана информация от ДАНС, което е било потвърдено впоследствие и от ДКСИ, не е ли редно той да бъде отстранен от длъжност? Благодаря Ви. Благодаря, господин Дренчев. Заповядайте, господин Министър. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Дренчев, главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ не е включен в списъка на длъжностите и задачите в Министерството на транспорта и съобщенията и неговите подчинени структури, за които се изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация, представляваща държавна тайна. Списъкът е утвърден от министъра на транспорта и съобщенията съгласно разпоредбите на чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация. администрация“ не е самостоятелна организационна единица по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, а влиза в състава на организационната единица на Всички класифицирани документи се предоставят на съответните адресати чрез Регистратурата за класифицирана информация на Министерството. Служебните задължения на главния директор не включват утвърждаване на организационни документи с ниво на класификация „Поверително“ и „Секретно“, тъй като тези документи се утвърждават от министъра на транспорта и съобщенията в качеството му на ръководител на Министерството. Предвид гореизложеното, отнемането на достъпа до класифицирана информация на главния директор не води до конфликт на интереси и не изисква отстраняването му от заеманата длъжност. Вие много добре знаете, че поради появилите се проблеми със сигурността на летище София аз съм назначил проверка на Инспектората към Министерството на транспорта и съобщенията и по отношение на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Когато резултатите са готови – тази проверка трябва да приключи месец декември, ще бъдат обявени публично. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Господин Дренчев, имате право на реплика. Господин Министър, това, което казахте, ще даде възможност в някаква степен адрес на недоволството от нивото на безопасност в нашата авиация да бъде адресирано и директно към Вас.

което означава, че половината от държавите в Африка имат по-високо ниво на безопасност от България. Знаете, че българските компании са вкарани в приорити лист, и губят при всяко кацане на чуждо летище значително повече време в административни процедури, а всеки самолет, всяка минута, в която стои на земята, носи загуби. Де факто българските компании търпят загуби от това, че са регистрирани в България. Истината е, че Европейската агенция за авиационна безопасност се готви да предприеме драстични мерки спрямо България. Ако досега това не го е направила, то е само защото сме били известни в близкото минало като авиационна нация и като държава с високо ниво на авиационна безопасност, но този ни рейтинг се срива стремително в последните години и изисква изключително бързи и ефективни мерки по отношение на това да се вдигнат процедурите, да се вдигне нивото на безопасност в авиацията. Много се надявам, че със смяната на ръководството – със служебното правителство, или поне с новото правителство, ако такова се сформира, нещата да се подобрят, защото наистина става въпрос за живота, за безопасността, за здравето на всички български граждани, за всички ползватели на авиационни услуги и преносители на авиационни товари. И разбира се, става въпрос за българската чест и достойнство, славата ни, макар и леко поувяхнала, на авиационна нация. Благодаря. Благодаря, господин Дренчев. Желаете ли дуплика? Заповядайте. Това, което искам да добавя, е, че да, това, което се случи на летище София, до голяма степен е проблем на самия концесионер, но означава, че ГВА не изпълнява достатъчно добре своите контролни функции. Затова съм назначил и проверка на Инспектората като цяло за дейността на ГВА. Аз Ви предлагам да не се спираме, да не коментираме конкретни личности, защото аз съм съгласен като цяло, има много проблеми, които са насложени във времето. Като цяло системата деградира и трябва да работим заедно в тази посока, за да подобрим всички процеси. Мога да Ви уверя, че резултатите от проверката на Инспектората могат да бъдат споделени в Комисията по транспорт и съобщения, за да обсъдим и там какви мерки могат да се предприемат в тази посока. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол. Въпросите към Вас приключиха. Преминаваме към въпросите към служебния заместник министър-председател по обществен ред и сигурност Иван Демерджиев. Първият въпрос е от народния представител Христо Терзийски относно изнесена информация за нерегламентирани срещи на служители на Министерството на вътрешните работи. Господин Терзийски, заповядайте да развиете Вашия въпрос.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Вицепремиер, във Ваше интервю в една от националните медии, направено на 25 октомври, посочихте, че отстранявате директора на Областна дирекция на МВР – Кюстендил, заради проведени срещи с представители на Политическа партия ГЕРБ. Споделихте още, че информацията Ви е предоставена от дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР и че тези представители сме били аз и колегата народен представител Младен Маринов. Маринов. Моят въпрос е каква е причината да възложите на дирекция „Вътрешна сигурност“ наблюдението над ръководни служители на областните дирекции, въз основа на каква заповед или разпореждане е направено това? Ако има такава заповед или разпореждане, да ни предоставите едно копие. Във връзка с това искам да попитам и колко случая на нерегламентирани срещи на полицейски служители от МВР с представители на политически партии за периода от 2 август до настоящия момент са Ви докладвани от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

е предвиден ред за провеждане на срещи поради служебна необходимост от ръководния състав с лица от активния криминален контингент или с представители на политически партии по повод предстоящите парламентарни избори. С този регламент ясно е указано как как трябва да се провеждат тези срещи, къде трябва да се провеждат, в какъв състав и по какъв ред трябва да се докладват. В случая, който визирате, действително, първо, се получи информация, че е проведена такава среща, външна. Потърсих проверка на тази информация от дирекция „Вътрешна сигурност“, без да съм възлагал проверка конкретно на господин Григоров. Наредих проверка на информацията. По повод проверката на тази информация се оказа, че те разполагат с оперативна информация, събрана по повод наблюдения и действия в рамките на техните правомощия по отношение на други служители на ОД на МВР – Кюстендил, при което са установени данни точно за тази среща, проведена от Вас с господин Григоров и с други лица. Конкретно там са документирани обстоятелствата около тази среща. Извиках господин Григоров предварително, преди да възложа тази проверка на „Вътрешна сигурност“, за да го питам вярна ли е информацията, че е провеждана подобна нерегламентирана среща с Вас. Господин Григоров категорично отрече. След като излезе проверката на „Вътрешна сигурност“ и потвърди тази информация, отново извиках господин Григоров. Когато извиках за втори път господин Григоров при себе си, малко преди срещата ми с него, човек, изпратен от господин Григоров, посети главния секретар и го уведоми, че господин Григоров се притеснява, че го викам, защото се е виждал, без да спази регламента, с господин Младен Маринов и питаше главния секретар: „Това ли е поводът за срещата ни?“ Когато се срещнах с господин Григоров, още веднъж го попитах провеждал ли е нерегламентирани срещи. След като отрече, последваха действията, на които всички станахме свидетели. Не смятам, че толкова високопоставен служител на МВР, и който и да било служител на МВР, може да си позволи по този начин да въвежда в заблуждение министъра си и да не го уведомява за истината. Питането Ви дали съм възложил конкретно проверка на господин Григоров – не, не съм възлагал конкретна проверка на господин Григоров, така че не са били извършвани действия в рамките на компетентността на „Вътрешна сигурност“ директно спрямо господин Григоров. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Господин Терзийски, имате право на реплика. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Господин Министър, със заповед на главния секретар не могат да се възлагат дейности на дирекция „Вътрешна сигурност“. Единственият ръководител в системата на МВР е министърът на вътрешните работи, който може да възлага такива дейности. Моят коментар е следният. Ако се възлагат такива задачи на такива служби и звена от системата на МВР да следят и да контролират служителите, което трябва да се прави, аз не отричам, че трябва да се прави, но Вие по този начин създавате условия да продължи порочната практика от Вашия предшественик, който в продължение на над една година възлагаше политически задачи и дейности спрямо политически опоненти, а не да се работи по основните направления на дейност на Министерството, за да се стигне до незаконни арести на опозиционни лидери. Затова моят съвет е: не продължавайте тази порочна практика, за да не се руши авторитетът на Министерството на вътрешните работи. Благодаря.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

не е възложена проверка на тази информация от главния секретар, а главният секретар със свое разпореждане от 17 август е разпоредил ред, по който да се провеждат срещи с политически лица, който ред очевидно не е спазен от господин Григоров. Проверката на информацията, която достигна от външен източник до мен, възложих аз, а в хода на своя проверка по отношение на други служители „Вътрешна сигурност“ на свой ред се е натъкнала на данните за тази среща, която споделих, като те подробно са описани в докладна до мен. Така че не съм нарушил закона. Когато встъпих като министър на вътрешните работи, обещах законността да бъде приоритет в работата на Министерството и Ви уверявам, че ще спазвам този приоритет до последния си ден като министър на вътрешните работи. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Демерджиев. Следващият въпрос е от народния представител Бойко Клечков относно Граничен полицейски участък – Олтоманци, към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман. Господин Клечков, заповядайте да развитие Вашия въпрос.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! В структурата на Гранични войски има Граничен полицейски участък – Олтоманци,

границата със Сърбия около 70 км, и той е разположен на територията на област Кюстендил.

и ще бъде обслужван от съседен полицейски участък на Регионалната дирекция – фактически Драгоман, а именно полицейски участък – Трън. Това напрежение рефлектира върху хората в района. Има едно безпокойство, както в служителите в общините, по-скоро в община Трекляно и община Кюстендил, които които с недоверие очакват евентуално това лошо развитие. Моят въпрос към Вас е каква е причината, поради която една работеща и ефективна структура,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

Сега ще разкажа и предисторията. Въпросът Ви има известно основание. Тъй като професионалното ръководство на „Гранична полиция“ и професионалното ръководство на МВР прави непрестанен мониторинг на дейността на отделните структури, действително през месец август е постъпило предложение за закриването на това гранично полицейско управление. Предложението е било надлежно мотивирано, но тъй като ние следим непрестанно процесите и динамиката по границите, през месец октомври е взето решение тази процедура да не се извършва, да не продължава и съответно граничното полицейско управление да бъде запазено в този си вид, структура и състав, в който

по-хубав отговор от този няма, нали? Все пак, когато има такова напрежение, ние сме длъжни на базата на питанията на хората, с които контактувам там, и този пресечен район, който е специално нашият в Кюстендил,

Ще се опитам да дам и един по-добър отговор от този. По-добрият отговор от този е, че правим анализ по отношение на всички структури на МВР, които са закрити. Особено внимание отделяме на граничните, защото отчитаме спецификата на тези райони. Тук освен спецификата, че имаме една гранична зона, е и местоположението на тази гранична зона. Така че Ви уверявам, че ние непрестанно ще следим тези процеси. Там, където има основание да се ревизира решение по закриване на определена структура, няма да се поколебая да го ревизирам, ако има сериозни аргументи в тази посока. Провел съм вече няколко срещи заедно с професионалното ръководство, с представители на такива структури и кметове по места. Ще продължавам да ги провеждам. За мен като министър е важно да знам, че едно решение е мотивирано, функциониращо и работещо. Ще направя всичко възможно да бъдат проверени всички решения, за които има съмнение, че са били взети, но не са дотам правилни и ефективни. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Последният въпрос към господин Демерджиев е от народния представител Димитър Николов – чета буквално – относно план и политики и готовност за разселване в държавни бази и хотели на украинските граждани, пребиваващи и намерили убежище в България. Заповядайте да развитие Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вицепремиер, по време на свои приемни в избирателния си район, а именно Велико Търново, представители на местната власт и група от украински граждани потърсиха съдействие от мен във връзка с настаняването им в държавни бази. Четиридесет бежанци от войната в Украйна са намерили убежище и вече до голяма степен са се установили в Горна Оряховица, но отново са обзети от паника, породена от поредното им преместване. Хуманното отношение смятам, че е не по-малко важно от логистичната и оръжейна подкрепа на украинската държава. Украинците конкретно се оплакаха пред мен със следните въпроси: „Ще дойдат автобусите на 15 ноември и ще ни кажат: Тръгвайте! Но къде, при какви условия? Никой нищо не знае. Сякаш сме шишета с вода, които ще преместят от едната маса на другата?“ Държавни бази на територията на община Горна Оряховица няма. Сред бежанците са млади майки с деца, има и няколко възрастни пенсионери. Тук не говорим за битови условия и претенции, говорим за социална инфраструктура. Децата имат нужда от училище, а пенсионерите от достъп до медицинска грижа и аптеки. Ще имат ли тази възможност на новото място? Част от тях вече са преживели едно преместване. Някои са от седем месеца в конкретната община. В момента Областната администрация на област Велико Търново изготвя списък на бежанците и базите, но в неформален разговор през седмицата с областния управител инженер Гугучков разбрах, че няма такива подходящи бази. Със сигурност ще има ново сътресение, особено за децата. Повечето от украинчетата учат онлайн, но няколко са започнали в горнооряховски училища и детски градини. Има пет-шест деца, занимаващи се със спорт в местните клубове по бокс, тенис, футбол. Едно дете свири на пиано в читалището. Основните въпроси, на които украинските граждани очакват да намерят отговор чрез мен и най-вече чрез Вас, са следните: ще бъде ли осигурен достъп до трудова заетост, тъй като държавните бази са отдалечени от населените места? В случай че започнат работа, ще могат ли да ползват предоставените бази? В базите, в които ще бъдат преместени, ще имат ли интернет връзка? Къде ще учат присъствено децата, които не са на онлайн обучение? Какво се случва с изхранването? В момента община Горна Оряховица участва с проект по Програмата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

действително, взимайки решението за продължаване на Програмата по подпомагане на украинските бежанци, ние сме отчитали всички обстоятелства. Какво налага ревизиране на Програмата? Ревизирането на Програмата се налага от изчерпването отдавна на наличните средства за нейното поддържане, но водени точно от хуманни подбуди, от желанието да не оставим без грижа тези хора, които не са дошли тук доброволно, а принудени от събитията в Украйна, ние правим всичко възможно да им осигурим максимално добри условия. Защо се насочихме към държавните бази? Защото за тях сме сигурни, че независимо от обстоятелствата, ще могат достатъчно дълъг период от време и цяла зима хората да стоят там, без да бъдат местени, независимо дали плащанията постъпват ритмично или не. Това ни е водило най-вече. Преди да се предприемат действията, беше извършена една проверка по всичките места, където в момента са настанени украински бежанци. Целта на проверката, в която участваха и представители на Социалното министерство и структури, беше да се идентифицират хората, да се видят техните нужди, техният профил, да се види кои от тях попадат в категорията уязвими лица, за да може да се положат специални грижи за тях. В хода на тази проверка се установи, че от декларирани такива 13 хиляди 323 украински граждани, в хотелите и местата, където са настанени, са намерени 10 хиляди 988 човека.

Част от тези деца са се записали и учат в учебни заведения. Така че ние ще направим всичко необходимо това обучение да продължи, без да бъдат местени. А на конкретно поставените от Вас няколко въпроса давам следния отговор: тези представители на Социалното министерство, които участваха в извършените проверки на място, съответно информирайки се за профила на хората, които са намерени в местата за настаняване, предложиха и дадоха възможностите за тяхното подпомагане по линия на интеграция и социално подпомагане като осигуряване достъп до пазара на труда и съответно създаване на по-добри условия за живот при тях и запазване на местата, на които децата се обучават, без да бъдат местени. Така че по отношение на уязвимите групи, които са децата, за които говорихме, и възрастните хора най-вече, не е предвидено местене и те ще останат при условията, при които се намират в момента. Служителите на Социалното министерство всъщност са дали пълна разбивка на услугите, които могат да бъдат предоставени на тези хора и те ще им бъдат предоставени така, както предвижда законът. По втория Ви въпрос – в случай че започнат работа, ще могат ли да ползват предоставените бази? Отговорът ми е такъв: целта на това настаняване е да се окаже временна помощ и това не е само в България, проучили сме практиката в рамките на целия Европейския съюз. Целта на тази помощ е да се даде възможност на хората, дошли тук, които не попадат в уязвимите групи, да се интегрират и част от тази интеграция е именно започването на работа. Със започването на работа обичайно отпада необходимостта да бъде подпомаган човекът и той започва да се издържа сам. Така че нагласите и тук са в тази посока. Третият Ви въпрос – в базите, които ще бъдат преместени, има ли интернет? Отговорът ми е – да, а там, където няма, ще бъде осигурен такъв. Телеграфно ще отговоря и на другите въпроси. Децата, които са включени в българската образователна система и учат присъствено, както казах, няма да бъдат местени и ще продължат да учат на същите места. Общините, в които има настанени украински граждани, получили временна закрила,

който касае община Горна Оряховица, мисля, че се изчерпи с отговорите на предходните два. Тези деца, които се намират там, също ще останат там и няма да бъдат местени и Програмата, която ползва общината ще продължи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви. Благодаря Ви. Заповядайте за реплика. Няма да репликирам господин вицепремиера, само ще изразя своето задоволство от отговора, който, надявам се, ще внесе доза успокоение особено сред майките с деца интегриране в процеса. Наистина сигналът, който ще излъчи нашата държава, е особено важен, тъй като, още веднъж ще повторя, че хуманното отношение е почти толкова важно, колкото и оръжейната и логистична подкрепя, която вече оказваме. Благодаря Ви. Благодаря. Имате ли желание за дуплика? Не. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол. Колеги, предстои да продължим контрола със служебния министър на финансите, но преди това обявявам 15 минути почивка. Благодаря Ви.